Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker pa je čas za razpravo še ostal, sprašujem, ali želite na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še razpravljati? (Da.) Vidim, da ja. Odpiram prijavo. Prosim, prijavite se. V primeru, da želi tudi predlagatelj razpravljati, se tudi prijavi s tipko za vklop mikrofona. Imamo 8 prijavljenih razpravljavcev. Prvi dobi besedo gospod Predrag Baković, za njim gospod Robert Pavšič. Vsak ima na voljo 3 minute za razpravo. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Pravzaprav smo danes lahko poslušali celo retrospektivo nekih nezakonitih, nečednih ali pa ne vem kakšnih dejanj iz preteklosti do danes. Veste, jaz sem tukaj prvi mandat. In kot mnogi drugi, ki ste tudi tokrat prvič, ne bom razpravljal o nekih starih zadevah, ki so sporne ali pa celo nezakonite. In spoštovani kolegi, tisti, ki ste pa v tej hiši že dalj časa, pa niste hoteli, želeli ali pa niste znali počistiti te nečednosti in poskrbeti, da bi se sankcioniralo, jaz sem prvi, ki si želim, da bi se sankcioniralo in kaznovalo tiste, ki so krivi tako za TEŠ6, za bančno luknjo, za NLB financiranje in tako naprej. Ampak kje je problem? Problem je v zakonodaji, ki je takšna, kot je, ki se je prilagajala 30 let za aktualne dogodke, za aktualne osebe in tiste, ki so se uspešno izmuznile iz nekih postopkov tako divje privatizacije, da ne govorim o aferah v politiki. In to se dogaja tudi danes. Zakonodaja se je pač prilagajala na posameznih primerih in omogočala, da so se pravzaprav zgodile te zadeve, kot je Patria, TEŠ6 in tako naprej, če že izpostavljate. In taka politika oziroma zakonodaja je takrat ustrezala marsikomu. In seveda je nastala kolateralna škoda, ki ste jo danes vsi omenjali, in to je Balkanski bojevnik. Verjamem, da politiki niso želeli, da se to zgodi, pa se je zgodilo. Zakaj? Balkanski bojevnik je bil obremenjen z dokazi, ki jih je pridobila tuja obveščevalna služba, a, glej ga zlomka, ker imamo mi neke norme, ki izločajo na ta način, da pridobljeni dokazi ne morejo temeljiti na neki ugotovitvi tuje obveščevalne službe zaradi nekih naših ideoloških ali pa zgodovinskih zadev, zato je tudi zadeva Balkanski bojevnik padla. To je kolateralna škoda naše zakonodaje, katere ste bili, spoštovani tisti, ki ste že dolgo v parlamentu, tudi sami soavtorji. In danes obešati nekomu krivdo, da je balkanski bojevnik zunaj, je popolnoma brezpredmetno. Ozrite se nazaj in poglejte pravzaprav, kaj se je dogajalo. Vemo vsi, na podlagi česa so temeljili dokazi, da je srbska obveščevalna služba pridobila dokaze o tej zgodbi in zadeve. Kaj je bilo potem? Ne sme temeljiti. Pač imamo take norme, da se naša sodba ne more opreti na tuje obveščevalne službe in njihove ugotovitve. To je vse dejstvo. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da vse naše zadeve padejo procesno. Padejo procesno; ne zato, ker ni dokazov, ne zato, ker nekdo ni nič storil, ampak zato, ker smo našli neke procesne napake. In že ves čas opozarjam, da ni nujno, da bi obravnavali, bom rekel, te procesne napake tako, da gre za popolno ekskluzijo dokazov, ampak da se o vsakem primeru posebej pretehta, ali je ekskluzija dokazov tista, ki je pomembna, zato da se stvari, dokazi uničijo, ali pa bi bilo potrebno nadaljevati. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Robert Pavšič, pripravi se gospod Soniboj Knežak. Izvolite. **ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ):** Saj bom kar nadaljeval, kjer je kolega postavil na koncu pikico. Saj mi se ne pogovarjamo več o vsebini. Pet ur smo govorili danes o korupciji in mafijskem upravljanju države. Na koncu bo – kaj? Sedaj se bo vse usulo, kako je Pavšič kršil Zakon o tajnih podatkih, ne pa o tem, kar se je zgodilo v zadnjih 20 mesecih. Pa ga nisem kršil. Vse zadeve so sledljive, gospod Grims, ne se bati. Vse vaše skrivnosti so še vedno zaprte globoko v kleti Državnega zbora in bodo tam ostale zaprte, dokler bo to določal zakon. Ker kar pa je med vami pa nami res velika razlika, pa sem jo že danes omenil, je v tem, da pač mi spoštujemo pravo, spoštujemo zakon, ne glede na to, ali nam je všeč ali ne. Če nam ni všeč, ga bomo spremenili oziroma skušali spremeniti, ampak do takrat ga bomo pa spoštovali. In vsak strah je dejansko odveč. Drugi strah, ki pa ostaja, pa je nadaljevanje prakse; prakse, ki smo ji priča zadnjih 20 mesecev, prakse, ki smo ji priča zadnjih 30 let v tej državi. Ampak danes tematika in razprava ne bi smeli potekati o zadnjih 30 letih pa iskanju nekih starih, prastarih, dinozavrskih sovražnikov, ampak možnost, da spregledamo v današnjem dnevu. Seveda je potrebna obravnava neke preteklosti, da lahko greš naprej, ampak toliko, da je konstruktivna, ne pa, da nenehno izpostavljamo ene pa iste zadeve. Ljudi – briga jih, kaj je bilo pred 30 leti! Nas bi moralo zanimati, kaj bo jutri in kaj smo se naučili včeraj. Tega pa ni, ker tudi ko želimo kakšne zadeve vsebinsko z vami obravnavati, lahko kričimo do onemoglosti, dokler se nam ne stemni pred očmi, ker vi pač vse veste in zavračate vse naše predloge in tudi predloge civilne družbe. Ravnokar vidim, da, ne vem, mogoče se motim, ste vložili Zakon o nalezljivih boleznih. Zakaj? Da bi blokirali tistega, ki ga je pripravila civilna sfera? Ker vi več veste, vi znate vse. In tukaj tudi jaz lahko na koncu samo postavim pikico. Ne, ne znate vsega, nihče ne ve vsega!

predstavitvi oziroma govoru predsednika Vlade, ki je s svojo zgodovinsko resnico in vse obtožbe, kdo je kriv za stanje v državi, ustanovne skupščine iz leta – mislim, da – 1990 do Peterleta, globoke države, Kučana; skratka mafijske civilne družbe, mafijskih sindikatov, danes to vse navedel, sem si mislil, Soni, ej, pri tej razpravi pa nimaš kaj sodelovati. Malo se pa v končni fazi le

in pa promocija njegove knjige. Čudovito ste si jo podajali, razlagali iz nje. Super. Prav pa je, da to tudi poveste. Tisto, kar želim v tej minuti, ki mi je še preostala, povedati, je to, da vse bolj prihajam do spoznanja, da je tisto, kar rabimo v tej državi, da omejimo število mandatov. Da jaz poslušam v tem državnem zboru, kaj se je dogajalo, pa kaj je krivec za današnje razmere, kateri dogodek izpred tridesetih let, je pa malo too much. Oprostite. Moje otroke ne briga, kaj je bilo 1990, kateri je glavni osvoboditelj te države, zgradili mu bomo spomenik, muzej mu delamo, ne vem, kaj še. Američani, baje, da pravijo, da po vsaki bitki generala, ki jo je vodil, upokojijo, ne glede na to, koliko je star. Mu dajo ugodno penzijo, skratka, ga odstranijo. Pri nas imamo že 30 let problem z Ivanom Janezom Janšo. Tako kot je rekel prej kolega Matej Tašner Vatovec – mislim, da je čas, da nehamo obremenjevati rodove naših otrok z Ivanom Janezom Janšo in z vsemi njegovimi nebulozami. Od vsega tega, kar počnete, poslov za prijatelje, za podjetje SDS, ob tem, da predsednik Vlade ne zna pojasniti izvor svojega premoženja – adijo pamet! Ob tem, da mi eden izmed ministrov govori, da je plačevanje glupo, da če bo potrebno, bodo tudi kakemu sodniku strli jajca; jaz pa sem eden tistih, ki ne obsojam, preden ne bodo inštitucije obsodile. Ampak, spoštovani državljanke in državljani, presodite sami. Aprila vsi množično na volitve in recimo konec temu enoumju. In še, kolega Pojbič, jaz se globoko strinjam z vami. Lustracija bi bila nujno potrebna v tej družbi, ampak vi bi ostali brez predsednika. Edini bivši komunist, ki je predsednik Vlade danes v Evropski uniji, je vaš predsednik Ivan Janez Janša. Hvala lepa.

en papir, ki mu ravno paše, pa z njim priti, pa reči, to je celota. Celoto je treba osvetliti z vseh strani in, seveda, v celotni dimenziji. No, danes, ko govorimo o celoti, je bilo ogromno govora tudi o nakupih orožja in iz tega ste naredil pravo znanost o korupciji in kriminalu. Gospe in gospodje, zdaj pa dejstva. Zanimivo, da tole, kar bom povedal, sem povedal že nekajkrat v parlamentu. Niti enkrat noben od osrednjih medijev ni povedal tega v celoti. Niti enkrat. Le zakaj? Pa so to dejstva, ki so dokumentirana, tudi dokumente sem že pokazal, tukaj so, javni, ampak tega nikoli nihče ne objavi ‒ od osrednjih medijev seveda. Za kaj gre? Kdo je bil v resnici tisti, ki je Slovenijo zavezal k nakupu orožja oziroma konkretno tudi oklepnikov 8x8? Gospe in gospodje, to je bil Tone Rop iz LDS, ne tisti, ki bi ga vi radi razglasil, ampak Tone Rop, LDS, leva vlada je bila to. On celo je pri tem kršil zakon, ker je poslal pisno zavezo o tem generalnemu sekretarju oziroma takrat na Nato, brez da bi o tem predhodno obvestil Državni zbor in pridobil ustrezno soglasje, ki ga sicer zahteva zakon. Šele naknadno ga je šel iskat, potem ko se je za to izvedelo. Se pravi, leva vlada, Tone Rop, je zavezal Slovenijo k nakupu, tudi k nakupu patrij konkretno, kasneje, in to na proti zakonit način. Pa gremo naprej. Alenka Bratušek je potem leta 2014 poslala posebno zavezo in se spet zavezala k nakupu orožja in oklepnikov. Alenka Bratušek, gospe in gospodje! In potem, ne boste verjel, je bil opravljen izbor za boksarje, ki se zdaj tukaj poudarjajo, in tudi to je naredila leva vlada. Mislim, da je bila takrat še njena vlada, kajne, spet Alenka Bratušek. In na koncu je leta 2018, gospod Marjan Šarec iz LMŠ, poslal posebno zavezo gospodu Stoltenbergu in zavezal našo državo k temu nakupu. In kdo je držal gor, kdo je bil tisti, ki je vzpostavil vlado Marjana Šarca? Levica. Tista, ki ima danes največ povedati proti nakupom orožja. To, gospe in gospodje, so pa dejstva. Vsa zgodba z oboroževanjem, vsa zgodba z oklepniki 8x8 je vezana na leve vlade. In ko enkrat vlada SDS, zato da bi ohranila ugled Slovenije v tujini, poskuša uresniči tisto, k čemur so nas že predhodno zavezale levičarske vlade, takrat pa vi vpijete o orožarskih poslih in o korupciji in o vsem tem. Samo zato, ker vas, gospe in gospodje, ni zraven. To je vaš problem v resnici. In za sprenevedanje

7-odstotna rast bruto družbenega proizvoda, najnižja brezposelnost v zgodovini Slovenije, boljše penzije, boljše plače za policiste, največ denarja za izobraževanje in za znanost kot kadarkoli v zgodovini Slovenije, milijardne naložbe oziroma načrti in zakoni za naložbe v zdravstvo in pa za starejše, dolgotrajna oskrba, vse to je bilo preveč za Levico, za levo stran in pa nekaj dela tamle v sredini, LMŠ, da bi prenesli to. Zato je bilo treba si izmisliti nekaj novega, neko novo afero, in tale seja je točno to. Glejte, Lemahn's Brothers je bil tisti, ki je povzročil krizo, ampak izgleda, da je tudi za to kriv Janez Janša 2008. In da ne zna pojasniti svojega premoženja – stokrat je že to naredil, pa še omenjate in še omenjate. Če ste ga lahko zaprli za nič, za neznano vsoto, za neznan kraj, za neznan datum, neznano komu, potem če bi karkoli bilo od tega res, bi bil že zdavnaj tudi v zaporu. Preiskovalne komisije delajo in zaključkov še ni. To je dokaz pravne države. Vi pa navajate zaznavanje koruptivnosti iz leta 2016. Še toliko niste sposobni, da bi pogledali po podatkih, in ste se sami sebe ustrelili v koleno. To je vse skupaj eno klevetanje, blefiranje in natolcevanje. Pozabljate pa na iransko pranje denarja. Tule notri je zapisano. A tole je reklama za to knjigo? Ni treba delati reklame za to knjigo, na to knjigo je treba čakati, tako se tiska hitro. Še vedno ni nič okoli tega iranskega pranja denarja. Preprodajalci drog so na prostem, vrhovni sodnik išče diplomo, včeraj je bila še nepodpisana na internetu, danes je že podpisana. že podpisana. In pač proslavljate zaobhajanje zakonov, ki povzročajo potem ekološke katastrofe. In govorite o hitrih testih in množični uporabi. Glejte, ali je za množično uporabo ali pa za ciljano uporabo – za nekaj so bili dobri. Ampak, veste, jaz tudi, če si mislim, da je vse okej, si ne upam iz varnega območja odnesti dokumentov oziroma zapiskov in govoriti o tem. Lahko govorim samo o tem, kar je bilo javno povedano na javno predvajanih sejah, ne pa tistega, za kar je dejansko pač bilo vse skupaj pripravljeno za preiskovalno komisijo. Kar se pa tiče nastavljanja kadrov, Tone Rop je rekel Jankoviću: »Jaz sem te nastavil, politika te je nastavila.« Toliko, da veste, kdo je politično nastavljal.

še ena od sej, kako očrniti vlado, kako očrniti stranko SDS, kako skregati ljudi, kako delati razdor v Sloveniji. To je ta seja današnja. To je taka seja, ki vas sploh ne zanima, saj vas nič ni v dvorani. Jaz sem cel dan notri in poslušam te nebuloze, obtoževanja, laži, natolcevanja, polresnice. Skratka, ta seja današnja je takšna, kot bi lisice sklicale sejo, da jim iz kurnike lisice kradejo kure. To je to! Sejo ste sklicali samo iz enega namena, enega razloga: kako skregati ljudi in kako to vlado očrniti. Stranka SD ponosni nasledniki Zveze komunistov, jugoslovanske partije; Levica – nič drugega, isto; potem te instant ustanovljene stranke, poimenske, ki se ustanavljajo vsake volitve druga. Ja hudimarja, malo si poglejte nazaj pa se vprašajte, iz kje izhaja ta korupcija pa vse to, o čemer vi danes govorite. Iz partijske ekonomije, ki se je potem prenesla skozi tranzicijo tudi v današnjo Slovenijo! To je to. Plenili ste hiše, trli ste ljudem jajca in lobanje – ja, vaši predhodniki, vi jih nasledujete poslovali preko davčnih oaz, prali denar, kradli ljudem hiše, vile, naseljevali notri partijske funkcionarje. Predsednik države je govoril o stricih iz ozadja, to se pravi, da nekaj že mora biti na tem. Niste torej pometli pred svojim pragom in sedaj želite vse to, odkar je ta vlada, vse vaše grozne stvari ali pa tiste, ki so jih pred vam počeli, naprtiti tej vladi. Sestajate se: Luka Mesec s Kordešem iz Foruma 21, ki ga je ustanovil, Sluga veselo sestankuje z Veselom, Jože P. Damijan je v času rušenja vlade Janeza Janše naredil posel za 177 tisoč evrov z državno SID banko. Oprali ste ali pa oprali so, pa to podpirate, več kot milijardo denarja na Ljubljanski banki. Žvižgač Gale, ki je prinesel afero ven, na katero se danes opirate, je KPK rekel, da ni kaznivih dejanj, in še kar tumbate in trobite in ponavljate in mediji za vami in delate zgago v Sloveniji. Samo to je vaš cilj. Ta populizem, ki ga zganjate, te laži, vse to, kar počnete, kako kregati ljudi, deliti ljudi, očrniti Slovenijo, Slovence, vam moram povedati, ker dobivam sporočila, da vas imajo ljudje res dovolj. Tudi tisti, ki so vas doslej podpirali, vam ne bodo nasedali. Narod, ljudstvo vas ima dovolj! Hvala za besedo. Iz te razprave je popolnoma jasno modus operandi stranke SDS, ki je seveda mafijski. Naj vas samo spomnim – ne vem, če ste prebrali to celo knjigo, s katero ves čas mahate, obstaja pa tudi zelo debela trilogija V imenu države, Domoljubje, napisano z ničlami avtorjev Blaža Zgage in Mateja Šarca tudi tistemu niste nikoli oponirali. Skratka, tudi Drnovšek je že imel, če gremo toliko nazaj, celo omaro dokazov o kriminalnih poslih Janeza Janše, ki jih je zbrala Mogetova komisija in tako kot danes grozite Robertu Pavšiču – kaj se je zgodilo z Rudijem Mogetom? Gliser ga je povozil v Dalmaciji! Dvakrat! Tako upam, da bo Robert Pavšič živ in zdrav. Sedaj, če še kaj drugega preberete kot Novo24, 5. julija 2020 je nekdanji vodilni jugoslovanski tajni agent Božo Spasić povedal v intervjuju – zelo obsežnem –, pa vam bom samo par koščkov izpostavila, da je Janeza Janšo kot sodelavca Udbe vedno zanimal samo denar in tako je tudi dandanes. Številni pripadniki mlajših generacij te fascinacije celotne stranke SDS in njenega voditelja ter predsednika slovenske vlade Janeza Janša z Udbo in jugokomunizmom sploh ne razumejo. V zadnjem času smo priča pravi ofenzivi vladnih ministrov in drugih politikov, ki za predsednikom Vlade kot papagaji ponavljate mantro o udbomafiji in globoki državi, ki naj bi bila trn v peti vaši neomejeni oblasti. Jaz vam predlagam lustracijo. Sedaj imate večino, predlagajte končno enkrat, da nihče, ki je bil v zvezi komunistov, nima pravice sodelovati ne v gospodarstvu in ne v politiki, pa se vas bomo rešili SDS enkrat za vselej z Janezom Janšo na čelu. Zakaj ne izkoristite to svojo večino ta trenutek? tudi Ivan Kramberger je govoril točno o vas. In gospod Anton Peinkiher je tvitnil: »Sedaj, ko se je komaj začel odvijati klopčič groznega vladnega kriminala Janševe vlade pri nabavi zaščitne opreme, Janša in SDS pljuvajo po policiji, da je udbovska in partijska, čeprav je hud komunist bil prav Janša in s strani Spasića razkrit udbovec.« Kot je razvidno iz pogovora, lahko iz časovne perspektive vidimo tudi rdečo nit, ki se od sodelovanja Janeza Janše z zvezno Udbo, Službo državne varnosti, v tem primeru vleče tudi preko trgovine z orožjem, afere Patria pa vse do zadnje afere z nakupi medicinske opreme. Ta rdeča nit pa je eno samo dejstvo, da je Janeza Janšo vedno zanimal samo denar. Skratka, če ima en človek blodnje, lahko še razumem, ampak da gre pa toliko ljudi za temi blodnjami, verjetno se vam izplača, pa za ljubi kruhek počnete marsikaj, ko bo pa dokazano, boste pa vpili, da gre za krivosodje. Hvala.

ki smo jo izglasovali, ko je naš kolega postavil vprašanje. Legitimno, predsedniku Vlade. Tema naj bi obravnavala neke slabe prakse, neke koruptivne prakse in nastavljanje svojih ljudi na neka mesta, kar definitivno, karkoli pogledamo, smo vsi enotnega mnenja, da to ni dobro. To ni dobro. Korupcija ni dobra, da nastavljati ljudi, greenhorne, tiste, ki so praktično neuki, amaterji na mesta, samo da je naš – ni važno, za katero zadevo gre – ni koristno za to državo. Mi smo pa tukaj, da delamo za skupno dobro. Poglejte, kaj se je danes zgodilo. Namesto da bi se pogovarjali o tem – »primite tatu«, kažejo, »primite tatu«, pa gremo nazaj sto let nazaj, 30 let nazaj, 15 let nazaj. potegnemo neko knjigo ven, ko je vsa resnica, lahko bi potegnili tudi tisto trilogijo V imenu države, ki z dokazi govori, kaj se je dogajalo, pa se ni nič zgodilo. Poglejte, če tako gremo, ne bomo nič konstruktivni in ne smemo se čuditi, da je raven spoštovanja tega parlamenta daleč daleč nižja, kakor velja za sodišča, ko ste imeli toliko za povedati nekateri. Mene je pa zmotil tudi ta način kazati, evo, bančna luknja, bančna luknja. Pa kdo je naredil to bančno luknjo? Zopet vas moram opozoriti. Od leta 2004 do 2008, v času prve SDS vladavine, je skupni skupni dolg narastel za 25 milijard. Zdaj je znova narastel za 10 milijard. Najbolj ugledni ekonomisti pri tem jasno dokažejo, da pri nas dolg narašča z 2-krat tako hitrostjo kot v Evropi. Zopet smo nagrebli 10 milijard in preden se bomo teh 10 milijard, teh 40 milijard se nismo uspeli znebiti, smo malo prestrukturirali, pa še nismo se. Torej, in kdo je skopal to luknjo? Banke so bile takrat čisto pod ingerenco države. In kdo so največjo luknjo skopali? Družbe, blizu SDS: Zvon 1, Vegrad, T-2, Zvon 2. To so štiri največji kopači luknje. Če ne bi to luknjo šli šli zakopati, bi bili ljudje brez dela, bi propadle še dodatne firme, ljudem bi hiše jemali, stanovanja in tako naprej. Torej, ne se hecati s temi stvarmi. Ta dolg postaja res grozna stvar za nas in mislim, da je bila ta seja na mestu, ampak škoda, da je izzvenela v prazno, da nismo poiskali načine, da se take prakse znebimo. Hvala lepa.

mag. Alešu Irgoliču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvolite, imate besedo. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške je bil prvič sprejet 27. 11. 2017. Zakon o spremembah je bil sprejet 26. 9. 2019. Sam zakon je bil sprejet s ciljem, da se zaradi razglasitve končne razsodbe o arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede na določitve meje na kopnem in morju med državama uredi ohranitev določenih pravic državljanov Republike Slovenije. V tem obdobju od končne razsodbe o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško s strani arbitražnega sodišča v Haagu leta 2017 do konca leta 2017 so se na delu morja, ki je v skladu z arbitražno razsodbo pripadlo Republiki Sloveniji, vrstili številni incidenti med slovenskimi ribiškimi plovili in hrvaškimi ribiškimi in policijskimi plovili. Hrvaška plovila so slovenskim ribičem oteževala ribolov, obstajala pa je tudi velika verjetnost povzročitve škode. Ker se je v tem obdobju predvidevalo, da se konec leta, ko je minil šestmesečni moratorij, zadeve ne bodo umirile, so bili vneseni členi, ki govorijo o nadomestilu za materialno škodo na ribolovnem plovilu in pa nadomestilu za izpad dohodka. Glede na to, da situacija v arbitražni še ni dokončna, smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prelagali podaljšali spremembe zakona še za dve leti, in sicer do konec leta 2023. V tem obdobju se predvideva, da bodo nastale finančne posledice zaradi škode v višini 730 tisoč evrov. Vsa sredstva za izvedbo predloga spremembe zakona se bodo zagotovila v okviru omejitev finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku odbora, gospodu Predragu Bakoviću. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 28. seji 1. 12. kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. Kolegij predsednika Državnega zbora je sklenil, da se predlog obravnava po skrajšanem postopku. Na seji so sodelovali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, Komisija Državnega sveta za državno ureditev in Zakonodajno-pravna služba. V imenu predlagatelja je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleš Irgolič povedal, je bil Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške sprejet s ciljem, da se zaradi razglasitve končne sodbe v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško glede določitve meje na kopnem in meje na morju med državama uredi ohranitev določenih pravic državljanov Republike Slovenije. Ker hrvaška ribiška plovila ne izvajajo ribolova v skladu z zakonodajo, ki velja na območju Republike Slovenije, lahko pride do poškodovanja ribolovnih orodij slovenskih ribičev. Prav tako je lahko oviran redni ribolov slovenskih ribičev. Zakon je zato določil, da so imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov upravičeni do nadomestila v višini nastale škode kot posledice poškodovanih ribolovnih orodij oziroma ribiških plovil od tujih plovil in do nadomestila zaradi izpada dohodka. spremembo Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma je bila že v letu 2019 podaljšana veljavnost določb tega zakona v delu, ki ureja nadomestila imetnikov dovoljenj za gospodarski ribolov za dve leti, torej do konca leta 2021, ker se seveda situacija na morju ni spremenila. S tem predlogom zakona pa se ponovno predlaga podaljšanje sprememb zakona še za dve leti, in sicer do konca leta 2023. Možnost za prejem nadomestila zaradi povzročene škode s strani tujega plovila in nadomestila izpada izgubljenega dohodka zaradi oviranja gospodarskega ribolova se tako podaljšuje še za dve dodatni leti. Predstavnik predlagatelja je povedal tudi, da so finančne posledice predloga zakona ocenjene v višini 730 tisoč evrov, sredstva pa se bodo zagotovila ob pripravi proračuna Republike Slovenije za leta 2022, 2023 in 2024 v okviru omejitev finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika in k predlaganemu besedilu ni imela pripomb. Predlog zakona je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za državno ureditev, ki predlog zakona podpira. V nadaljevanju je odbor brez razprave v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo mag. Andrej Rajh, predstavil bo stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Zakon, katerega spremembe obravnavamo danes, je bil sprejet leta 2017 s ciljem, da se zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča uredi ohranitev nekaterih pravic državljanov Republike Slovenije. Zaradi incidentov, ki so se dogajali na delu morja, ki je v skladu z arbitražno razsodbo pripadlo Sloveniji, so bila v zakon vnesena določila, ki uveljavljajo nadomestilo škode. Gre za nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, in sicer za povzročeno škodo s strani tujega plovila, in za izpad dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova. Situacija se še do danes ni umirila. In ker so tuja plovila še vedno prisotna v slovenskem morju, je bilo že sprejeto podaljšanje sprememb zakona za dve leti, letos pa je Ministrstvo za kmetijstvo ponovno predlagalo podaljšanje do leta 2023 in ta predlog danes obravnavamo. Ob tem pa v SAB še vedno izražamo obžalovanje, saj Republika Hrvaška še vedno vztrajno zavrača sodbo arbitražnega sodišča, kar sporoča na precej nespoštljiv način. Slovenija bi lahko izkoristila aduta za uveljavitev arbitražne razsodbe, to pa je dopustiti prosto pot Hrvaški v schengen. Vstop Hrvaške v schengensko območje bi sicer res pomenilo veliko olajšanje za Slovenijo. Vendar pa v SAB vztrajno zagovarjamo vladavino prava in si želimo, da se arbitražna razsodba med Slovenijo in Hrvaško dosledno spoštuje in tudi izvaja v praksi. Takšno stališče izhaja tudi iz sodbe Sodišča Evropske unije, ki je pred skoraj dvema letoma zapisalo, da morata pogodbenici arbitražnega sporazuma storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe. V SAB ne pristajamo na tezo, da je Slovenija drugorazredna država. Večkrat smo predvsem ministru za zunanje zadeve postavili vprašanja glede aktivnosti za izvrševanje razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško, vendar smo bili vedno znova priča izmikanju odgovora in prelaganju odgovornosti. Na začetku mandata aktualne vlade je bilo omenjeno, da se bo to vprašanje reševalo s pomočjo tihe diplomacije. Dejstvo pa je, da se tudi v zadnjih dveh letih skoraj ni nič bistveno spremenilo na tem področju in s katerimi bi Slovenija lahko dosegla spoštovanje arbitražnega sporazuma. Še več, Hrvaški bo kljub nerešenemu vprašanju o meji, kot kaže, celo uspel preboj in bo dobila zeleno luč za vstop v schengen. Predlagane spremembe sicer tega vprašanja ne bodo rešile, ker pa zakon sledi načelu največje koristi državljanov Republike Slovenije, mu v Poslanski skupini SAB ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Robert Polnar, predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške je začel veljati 30. decembra 2017. S predlaganimi spremembami se obdobje uporabe zakona podaljšuje za nadaljnji dve leti. Glavni vzrok za podaljšanje je, da hrvaška ribiška plovila ne izvajajo ribolova v skladu z zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji. Imetniki dovoljenja za gospodarski ribolov lahko zato pri izvajanju svoje dejavnosti utrpijo škodo od tujih plovil na ribolovnem orodju in na ribiškem plovilu ali pa lahko zaradi tega utrpijo izpad rednega dohodka in so zato upravičeni do nadomestila. S spremembo zakona je bila že leta 2019 podaljšana veljavnost določb, ki urejajo nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, za dve leti, torej do konca letošnjega leta. Zdaj se veljavnost ureditve podaljšuje še za nadaljnji dve leti, in sicer do konca leta 2023. Na ta način se podaljšuje tudi možnost za prejem nadomestila zaradi povzročene škode s strani tujega plovila in nadomestilo izpada izgubljenega dohodka zaradi oviranja gospodarskega ribolova. Pri tem gre za skupno 71 ribiških plovil v skupni dolžini 540 metrov, kar pomeni, da je povprečna dolžina ribiškega plovila 7,60 metra. To je tudi do skrajnosti pomenljiv in žalosten podatek o potencialu in perspektivi panoge slovenskega gospodarskega ribištva. Finančne posledice predloga zakona so ocenjene na 730 tisoč evrov, sredstva pa bodo zagotovljena ob pripravi proračunov v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S predlagano spremembo zakona se zasleduje načelo največje koristi državljanov Republike Slovenije, zato ga bomo v Poslanski skupini Desus podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SDS bo predstavil gospod mag. Branko Grims. Izvolite. **MAG. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Zagotovo je sprejem vsakega takega zakona trenutek, ko se velja spomniti, da je bila arbitraža kot taka v bistvu kazen za Slovenijo zaradi lahkomiselnega ravnanja takratne vlade pod vodstvom SD, ki je razglasila kar javno – in celo v angleščini to poslala v tujino – blokado Hrvaške. Takrat smo v SDS imeli pomisleke glede tega. Žal smo bili preglasovani in danes je arbitražni sporazum dejstvo. Arbitražni sporazum, realiziran v sodbi arbitražnega sodišča, ki je bila dodatno zavožena z ravnanjem tiste takratne levičarske vlade in pač postavljenih ljudi, ki so ravnali neodgovorno in za kar nihče pravzaprav zares ni odgovarjal, pa je bila Sloveniji s tem povzročena trajna in bojim se, da nepopravljiva škoda. Danes popravljamo s tem zakonom za ljudi – za naše ljudi, za njih gre pač tisto, kar se rešiti da. Se pravi, zaradi nespoštovanja oziroma neupoštevanja pač slovenske zakonodaje s hrvaške strani je seveda realna možnost, da pride do škode škode na plovilih ali opremi slovenskih ribičev, po drugi strani ravno tako še kakor realna možnost, da pride do izpada njihovih dohodkov. Zaradi tega se podaljšuje za nadaljnji dve leti možnost, da prejmejo v primeru nastale škode ustrezno nadomestilo s strani države Slovenije. S tem sledimo največjo možno korist za slovenske državljane v danih pravnih razmerah, ki nas zavezujejo. Zaradi tega, ker gre za nas, za Slovenijo, za naše ljudi, bomo v SDS

Spoštovana, hvala za besedo. S spremembo zakona se spreminja obdobje, za katero lahko imetnik dovoljenje za gospodarski ribolov uveljavlja nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu, ter obdobje, za katero lahko imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov uveljavlja nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova. Oba ukrepa sta posledica dejstva, da še danes ni v celoti realizirana končna razsodba arbitražnega sodišča v Haagu. Štiri leta in pol po tem, ko je arbitražno sodišče dokončno določilo potek meje med Slovenijo in Hrvaško, ta odločitev še danes ni udejanjena v celoti. Še več, slovenska diplomacija to vprašanje preprosto ignorira in po tiho celo odobrava hrvaške enostranske poteze. Namesto prostega ribolova za naše ribiče minister Logar kaj posebej ne oporeka niti pri poskusih hrvaške izključno ekonomske cone. Dokončna arbitražna razsodba se v mandatu premiera Janeza Janše ignorira skoraj tako vztrajno kot trupla beguncev v Dragonji in Kolpi. Zaradi tiščanja glave v pesek, kot ga izvaja aktualna vlada, nam zato ne preostane nič drugega kot podaljševanje rokov za uveljavljanje škode, ki zaradi tega nastaja ribičem. Dejstvo pa je, da dosledno izogibanje razpravi in pogovorom o tem vprašanju škodi Sloveniji in njenim interesom ter interesom njenih državljank in državljanov. Korona kriza pač ne more biti in ne sme biti upravičen razlog za pasivnost na tem področju. Prav tako ne sme biti razlog za pasivnost slovensko predsedovanje Svetu EU, ki bi ga morali tudi topogledno bolje izkoristiti. Predlogu sprememb zaradi tega, ker rešuje stiske konkretnih ljudi na terenu in pokriva škodo, ki so jo utrpeli tudi brez lastne krivde, v Levici zato ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine NSi bo predstavil gospod Andrej Černigoj. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, cenjeni zbor! Zakon o ureditve določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške je bil sprejet leta 2017, uporabljati pa se je začel, ko je bila državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča evidentirana v evidenci državne meje. Namen zakona je uresničevanje načela enake obravnave državljanov Republike Slovenije, na katerih pravice in obveznosti je vplivala razsodba, tako da se jim večji meri ohranijo pravice, ki so jih uživali do razglasitve razsodbe. Za tiste pravice, za katere so prikrajšani, pa uvaja ustrezno nadomestilo. Ker hrvaška ribiška plovila ne izvajajo ribolova v skladu s slovensko zakonodajo, ki velja na območju Republike Slovenije, lahko pride do poškodovanja ribolovnih orodij slovenskih ribičev, prav tako pa je lahko oviran gospodarski ribolov. Obravnavani zakon je zato določil, da so imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov upravičeni do nadomestila v višini nastale škode kot posledice poškodovanja ribolovnih orodij oziroma ribiških plovil od tujih plovil in nadomestila zaradi izpada dohodka. Že v letu 2019 je bila podaljšana veljavnost določb zakona v delu, ki urejajo nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov za dve leti, torej do konca leta 2021. Ker se situacija ni spremenila, se z novim predlogom zakona ponovno predlaga podaljšanje sprememb zakona še za dve leti, in sicer do leta 2023. Torej se po novem predlogu upravičencem do nadomestila za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu povrne škoda, ki je povzročena v šestih letih od začetka uporabe tega zakona. Povrne se jim škoda, narejena do leta 2023. Prav tako se rok podaljša pri nadomestilu zaradi oviranega gospodarskega ribolova. Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je upravičen do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju v obdobju šestih letih od začetka uporabe tega zakona. V Novi Sloveniji zagovarjamo spoštovanje vseh sprejetih mednarodnih obvez, Slovenija tako ostaja zavezana temu sporazumu in odločitvi arbitražnega sodišča. Medsosedski odnosi med Slovenijo in Hrvaško so se v zadnjih dveh letih izboljšali, še vedno pa menimo, da ostaja potencial za boljše sodelovanje med državama, ki ga bomo dosegli le s priseganjem razlik. Poslanci Nove Slovenije bomo zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanjih zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške soglasno podprli. Hvala za pozornost. Hvala lepa. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, 15. decembra, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **9. TOČKO DNEVNEGA REDA,

ministru za finance mag. Andreju Širclju. Izvolite, imate besedo. Cenjena podpredsednica, Državnega zbora. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke! Realizacija davčnih prihodkov v obdobju od januarja do novembra v letu 2021 se je povečala v primerjavi z letom 2020 za 19,8 odstotka oziroma za milijardo 387 milijonov; v primerjavi z letom 2019, ko ni bilo covid leto, za 5,7 odstotka oziroma za 455 milijonov. Realizacija dohodnine, o kateri danes govorimo, se je povečala v letu 2021 za 327 milijonov oziroma za 31,9 odstotka v primerjavi z letom 2020 za 13,2, ko je bilo normalno leto brez covida, z letom 2019; to se pravi za 158 milijonov. Na tej podlagi, se pravi ob rasti dohodnine in ostalih davčnih prihodkov, Vlada predlaga spremembe Zakona o dohodnini. In sicer s tem, da se poveča splošna olajšava

da bodo dohodki, ki so nujno potrebni za človekove življenje, neobdavčeni. Prav tako se bodo s takšno rešitvijo povečale neto plače oziroma neto dohodki ljudi, prebivalstvu. S tem se bo seveda tudi povečala konkurenčnost in zagotavljala vzdržna gospodarska rast. Poleg tega so rešitve, ki jih Vlada predlaga, tudi to, da se administrativno razbremeni obračunavanje dohodnine tako pri akontacijah kot tudi pri prispevkih samozaposlenih. Hkrati se želi spodbuditi investiranje v čisto okolje in v digitalne investicije tukaj govorimo seveda tudi o ukinitvi davka za uporabo električnih motornih vozil za zasebne namene –in cilj je seveda tukaj brezogljična družba oziroma to je samo skromen prispevek k temu, da se zagotovi brezogljična družba do leta 2050. Stvar pravičnosti je, da se ob inflaciji oziroma ob dvigu cen uvede avtomatično usklajevanje olajšav ter neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine in v tem pogledu seveda bomo prilagajali vse lestvice olajšave v skladu s koeficientom rasti cen. Hkrati predlagamo tudi zmanjšanje najvišje davčne stopnje s sedanjih 50 na 45 odstotkov, znižanje stopnje od dohodkov od kapitala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov, skrajšanje obdobje imetništva kapitala s sedanjih 20 let na 15 let imetništva, razbremenitev od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem z znižanjem davčne stopnje na 15 odstotkov in znižanja seveda v tem pogledu tudi odstotka normiranih stroškov. Poleg tega Vlada predlaga tisto, kar sedaj ni bilo v dohodnini in kar prejšnje vlade dejansko tudi niso posvetile temu pozornost, oprostitev plačila dohodnine za dohodke iz šolskih skladov, oprostitev plačila dohodnine od dohodkov otrok iz naslova družinske pokojnine ter tako imenovano seniorsko olajšavo. Zaradi ugodne gospodarske rasti in znižanja brezposelnosti ocenjujemo, da bodo vsi ukrepi imeli za posledico manjši vpliv na javne finance, tudi manjši vpliv od prvotne ocene. Bruto družbeni proizvod je v prvih devetih mesecih 2021 za 7,4 odstotka višji kot v istem obdobju lani in v tem pogledu seveda tudi prihodki. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod minister. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora gospodu Robertu Polnarju. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 40. seji 1. decembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC k devetim členom in Poslanska skupina Levica k šestnajstim členom predloga zakona. V uvodni predstavitvi je minister za finance predstavil cilje in poglavitne rešitve predloga zakona, ki temelji na pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji. Pri tem je kot ključno izpostavil davčno razbremenitev dohodkov iz dela, dohodkov iz kapitala in najema, spremembe določenih olajšav v zvezi z dohodki iz dejavnosti ter uvedbo nove olajšave za vlaganja v zeleni in digitalni prehod. Glede finančnih posledic predloga zakona za državni proračun je povedal, da bodo predlagane rešitve zmanjšale prihodke iz naslova dohodnine, a hkrati zvišale razpoložljivi dohodek prebivalcev, kar bo povečalo potrošnjo in s tem prihodke v državni proračun. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je izpostavila nekatere pripombe iz pisnega mnenja, in sicer zlasti glede pomanjkljivosti obrazložitev predlaganih rešitev predloga zakona. Pojasnila je, da je to še zlasti pomembno pri dopolnjevanju ureditve na področju olajšav, saj gre za vsebine, ki lahko odpirajo vprašanje skladnosti z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave Republike Slovenije. Na seji je sodeloval tudi predstavnik Državnega sveta, ki je pojasnil, da Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predlog zakona podpira. V razpravi so nekateri člani odbora predlaganim rešitvam zakona nasprotovali. Menili so, da bodo predlagane rešitve v praksi pomenile zmanjšanje finančnega prispevka bolj premožnih prebivalcev v državni proračun, povečanje premoženjskih in socialnih razlik med prebivalci, povečevanje družbene neenakosti in relativne revščine ter spodkopavanje družbene solidarnosti. V razpravi je bilo opozorjeno na negativne posledice z vidika vpliva na prihodke državnega proračuna in na višanje oziroma povečevanje že tako visokega javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga. Izraženo je bilo mnenje, da je vsakršno poseganje v dohodnino kot izjemno pomembni davčni vir državnega proračuna v trenutni situaciji pretirano tvegano. Ob tem je bilo opozorjeno tudi na vlogo dohodnine kot najpomembnejšega vira financiranja lokalne samouprave ter s tem povezano problematiko finančne avtonomije občin. Nasprotno so nekateri drugi članice in člani odbora predlog zakona podprli. Pri tem so izpostavili, da bodo predlagane rešitve pomenile razbremenitev dela in pomoč gospodarstvu ter prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji. Ob tem so poudarili, da so rešitve pripravljene na podlagi analiz in gospodarskih prognoz z namenom, da pripomorejo k dvigu plač vseh, ki delajo in ustvarjajo blaginjo, ter h gospodarskemu okrevanju. Minister za finance je v okviru razprave podal odgovore na zastavljana vprašanja ter dodatno predstavil nekatere rešitve, ki jih predvideva predlog zakona. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC in vse amandmaje sprejel. Amandmajev Poslanske skupine Levica odbor ni sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. Hvala lepa.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 V razpravo dajem 3. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo besedo? (Da.) Jože Lenart. Izvolite, imate besedo. Jože Lenart, da ne bo pomote. Če prav razumem, je o tem členu možna malo širša razprava, podpredsednik, da ne bo potem prekinitve Zdaj seveda

proračune Republike Slovenije, bodoče proračune, in zato je potrebno seveda opozoriti na te negativne vplive v času, v katerem smo v tej epidemiji.

Predlagam, da opravite razpravo v skladu z vloženim amandmajem. Imate električna vozila, bonitete, če poenostavim, in o tem je govora. Ostale stvari so bile opravljene v splošni razpravi, ki je bila opravljena oktobra meseca, in na delovnem telesu, ki je zakon obravnaval od člena do člena, in sicer 1. decembra. JOŽE LENART (PS LMŠ):** Ja, potem se jaz tej razpravi odpovem. Kajti pomen tega bi bilo, da ponovno opozorimo na negativne vplive na proračun, ki je pred nami. In tako parcialno potem nima smisla, da danes govorimo. Hvala lepa.

Hvala lepa, predsedujoči. Rad opozoril bi vas, da je tako na odborih kot na plenarnih sejah v drugi obravnavi zakona vedno dopuščeno, da se pri 1. členu opravi splošna razprava in ne zgolj razprava o amandmajih. Take prakse v sedmih letih v tej hiši še nisem videl in tudi ne vidim potrebe, da bi jo danes spreminjali. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Kolega Luka Mesec, določba poslovnika je popolnoma jasna: »V drugi obravnavi predloga zakona Državni zbor opravi razpravo po posameznih členih, h katerim so bili vloženi amandmaji, ter glasovanje o posameznih amandmajih«. To je poslovniška določba, ki velja že skoraj 20 let. Kaj je dopuščeno, ne vem, mislim, me tudi ne zanima. Povedal sem vam, da bomo opravili razpravo v skladu s poslovnikom. Najprej ima postopkovni predlog še Miha Kordiš. Hvala za besedo, predsedujoči. Ni posameznega člena zakona brez celote zakona in ni celote zakona brez političnega in družbenega konteksta, v katerem se ta zakon sprejema. Zato se je v preteklosti vzpostavila parlamentarna praksa, da se tovrstni kontekst, torej sam zakon in družbo, lahko obravnava tekom razprave tudi ob posameznem amandmaju, če gre za prvi amandma, ki je k zakonu predložen, kjer se de facto potem dopusti splošno razpravo. Ne gre za to, da vi, predsedujoči, za to parlamentarno prakso ne bi vedeli, saj ste vendar v Državnem zboru praktično inventar, ste že tukaj toliko časa. Poznate to parlamentarno prakso zelo verjetno bolje večina tega sklica državnega zbora. Gre za to, da vzpostavljenih uzanc in vzpostavljenih praks ne želite upoštevati in na ta način zamejevati demokratično razpravo. In, predsedujoči, pozivam vas v svojem postopkovnem predlogu, da to sejo odpeljete korektno, tako kot je potrebno, in dopustite razprave s primerno širino, kot so se odvijale tudi v preteklosti. Lepo, no, da me spominjate na kakšno parlamentarno prakso oziroma na interpretacijo poslovnika. Jaz sem vam povedal na začetku, da bomo vodili razpravo v skladu s poslovniškimi določbami. Če je karkoli problematičnega s temi poslovniškimi določbami, vam predlagam, da pripravite spremembo določb, ki se se nanašajo na drugo obravnavo predloga zakona v Državnem zboru, pa tudi tretjo, če želite. V teku je postopek sprememb poslovnika in lahko predlagate tudi določene spremembe, če vam rešitve, ki so zapisane in veljajo 20 let, ne odgovarjajo. Luka Mesec je naslednji, ki ima postopkovni predlog. Se odpovedujete, kolega Mesec?

individualna rambo akcija posamezne poslanske skupine, stranke ali gruče le-tega. To je nekaj, kar se lahko oblikuje izključno skozi kontinuiran proces in z de facto konsenzom celotnega Državnega zbora. Sicer bi se puškarili na začetku praktično vsake obravnave s postopkovnimi predlogi. Tako ne gre za neko specialno motivacijo, ki bi jo sam potegnil ven iz zraka, gre za to, da imamo vzpostavljen način dela v tem državnem zboru. Tudi na točkah, kjer ga nobena vejica in pika ne more v celoti pokriti – tukaj nam še posebej na pomoč priskoči praksa. In mislim, da ni mesto posameznega predsedujočega, da gre zoper tovrstno ustaljeno delo samo zato, ker njemu in njegovi politični skupini preprosto ustreza, da utiša ali želi utišati vse ostale politične glasove v tem državnem zboru. Kar je točno to, kar se pod vašim predsedovanjem katerekoli seji konsistentno dogaja. Kolega Kordiš, če bi bilo karkoli povezano s parlamentarno prakso, bi se dobilo potem v tistih točkah, ki se nanašajo na razlago poslovnika pri posameznih členih. Tudi to, kar mi očitate, te razlage v poslovniku ni. Lahko vse pogledate in preberete, tega ni. In parlamentarna praksa je v tem delu zajeta. Zdaj pa predlagam, da nadaljujemo s sejo.

Hvala, predsedujoči. Če bi vse tako držalo, kot pravite, in s tem mislim, da lahko zaključim serijo postopkovnih intervencij, ki žal je postala serija, vzlic tovrstnega vodenja seje, potem moramo izpostaviti naslednje. Če bi držalo to, kar trdite o splošnejši razpravi in kako, da ni podlage v parlamentarni praksi v Poslovniku Državnega zbora in podobno, pa glej ga zlomka, potem je to nekaj, kar bi veljalo univerzalno. Pa ne velja univerzalno. Vezano je konkretno na vas kot predsedujočega, pa še to ne vedno, ker obstajajo tukaj zelo različni standardi obravnave, bodisi da govori poslanec Levice bodisi govori poslanec Slovenske demokratske stranke, ki ji pripadate.

Mislim, da tudi predsedujoči nima podlage v poslovniku, kjer bi lahko kar tako vpadal v besedo. Tako bom nadaljeval s podajanjem svojega postopkovnega predloga, ki se nanaša na to, da ja; prvič, naj se dovoli primerno široko razpravo, da se ja lahko smiselno obrazloži vsebino posameznih členov, saj zato pa se dopušča splošnejša razprava pri začetnih amandmajih zakona, in drugič, da se sejo vodi po enakih vatlih za vse, ne pa s šibo za poslance Levice in vatkico za poslance Slovenske demokratske stranke. Kolega Kordiš, te kritike ne sprejemam. Za to konkretno žalitev vam izrekam opomin. Nadaljujemo s prijavljenimi razpravljavci.

K 3. členu smo vložili amandma, ki pravi, da se člen črta. V 3. členu sta pa dve zadevi, ki v bistvu nakazujeta smer celotnega tega zakona. Prva stvar je, da se vrednost bonitete za osebna motorna vozila, ki jih delodajalec zagotovi, delojemalcu zniža na nič. Druga stvar pa je, da se pri davčni osnovi, od katere se plačuje dohodnina iz dohodka za zaposlitev, ki ga zaposleni doseže z izvršitvijo pravice do opcije, zniža na 65 odstotkov. Ti dve obe rešitve kažeta, v katero smer se pomika zakon. Po eni strani pravita, da je tale boniteta za osebna motorna vozila, če gre za električna in se jih niža na nič, boniteta zato, da bodo ljudje lahko prišli lažje do električnih avtomobilov, ampak v resnici gre za avtomobile, ki si jih bodo kupovali lastniki podjetij, delodajalci. Ni veliko podjetij v Sloveniji, kjer bi delodajalec svojemu delojemalcu, svojemu zaposlenemu kupil službeni električni avto. Ponavadi so ta vozila kupljena za vodstva podjetij. In to, da se boniteta znižuje, ne pomeni, da bodo od tega imeli korist vsi, ampak bodo imeli korist od tega lastniki podjetij, torej zgornji sloj. In drugič, ko se pogovarjamo o opcijah, opcije so pravice do pridobitve delnic v gospodarskih družbah. Tudi to vemo, da se pri nas ne uporablja splošno za nagrajevanje zaposlenih, ampak je to instrument, ki se ga najpogosteje poslužujejo menedžerji oziroma če že, se v kakšnih visoko tehnoloških firmah z njimi nagrajuje najbolje plačane razvojnike, inženirje in tako naprej. Se pravi, cel ta zakon, tako kot tale člen nakazuje, gre v smer, da se razbremenjuje skoraj izključno najbolje plačane v tej državi. Učinki so jasni. Če pogledamo ti dve ti dve rešitvi in ju primerjamo s tem, kar zakon na splošno prinaša, bomo videli jasno vzporednico. Zakon, ko se bo dvignila mesečna oziroma ko se bo dvignila splošna letna olajšava v Sloveniji in znižala dohodnina za najvišji dohodninski razred, bo imel učinek, da bo delavec na minimalcu prejel 13 evrov več na mesec, nekdo s plačo 10 tisoč evrov bruto pa 112 evrov več

ta amandma, kot celoten zakon, ne pomeni nič drugega kot nižanje davkov za najbolje plačane na rovaš države. In v tem je problem. Pogovarjamo se o tem, kako bomo s tem zakonom, boste s tem zakonom 800 milijonov evrov prerazporedili iz javne blagajne v roke par odstotkov najbolje plačanih. Predvsem v roke odstotkov najbolje plačanih: med upokojence z najvišjimi pokojninami; med menedžerje, ki si lahko privoščijo službena električna vozila in jim zanje ne bo več treba plačevati bonitete; med tiste, ki se uvrščajo med 4 tisoč 300 najbolje plačanih v Sloveniji – ti so namreč v zgornjem dohodninskem razredu, 4 tisoč 300 ljudi med lastnike stanovanj, ki ta stanovanja oddajajo, in med tiste, ki se poslužujejo delniških opcij, lahko poslužujejo delniških opcij, se pravi so nagrajeni z opcijami v svojih firmah. To je vsebina tega zakona in ta amandma

Vidim, da je več interesa. Bomo začeli s postopkom prijave.

restriktivno vodenje te seje, pa vendarle, očitno mi je uspelo, vsaj za prvih deset sekund svoje razprave. Torej, cel zakon o dohodnini je pisan za privilegije lastnikov kapitala in bogatih in prinaša skupni vrednosti razdavčevanje 800 800 milijonov evrov, kolikor se bo naluknjalo državni proračun. To je 800 milijonov evrov, ki bodo izginili s postavk, namenjenih za razvoj, za socialno državo; skratka za stvari, ki jih v tej državi potrebujemo. Inštrumenti, skozi katere zakon to počne, so precej bogati in precej raznoliki. Ta glavni del razdavčevanja bogatih opravlja

če se ne motim, 26. oktobra, 1. decembra ste to obravnavali na seji Odbora za finance. Od člena do člena. Zdaj govorimo samo še o, bom dal v narekovaje, o »redakcijskih popravkih« v posameznih členih, h katerim so vloženi amandmaji. Korekture imamo na mizi.

po enominutnem uvodu prehajal na konkreten amandma. In ta amandma na noben način ni redakcijski popravek, razen če imajo določene politične opcije v tem državnem zboru predstavo, da je 30 milijonov evrov neka redakcija, ki se kar tako lahko dela, malo kot se komu zazdi. Ravno teh 30 milijonov evrov je namreč postavka, vključena v ta 30 milijonov bi izgubila naša socialna država prihodkov vsako leto, v kolikor bi bilo sprejeto razdavčevanje, nakupovanje električnih vozil za menedžment v posameznih podjetjih. To so projekcije in postavke navsezadnje lastne vlade Janeza Janše, ki je ta zakon pripravila. Aktualna ureditev na tem področju je taka, da bi moral nek menedžer, ki koristi za lastne potrebe službeno vozilo, plačati dohodnino od bonitete za uporabo motornega vozila v višini 7 tisoč 500 evrov na letni ravni. No, po novem in to je vladno darilo – mu ne bo potrebno plačati ničesar. Se pravi, menedžer bo poleg novega električnega službenega vozila dobil še dodatnih 7 tisoč 500 evrov. Koliko takih ukrepov se lahko nadeja običajna delavka na minimalni plači? Gospa, ki dela v trgovini, ali industrijski delavec v proizvodni hali, navsezadnje vsi zaposleni, ki vzdržujejo naše domove starejših občanov, pa imajo plačne razrede postavljene pod ravnjo minimalne plače in tako naprej. Nulo! Točno nula. Tu se pogovarjamo o električnih vozilih, po kakšnih nabavnih cenah več deset tisoč evrov, tudi sto tisoč evrov. Seveda bodo podjetja – tista, ki si to lahko privoščijo tovrstne investicije namenila samo svojemu menedžmentu poleg že tako sicer visokih plač in niti približno to ni ukrep, od katerega bi imeli kakršnokoli korist običajni delavci. Še toliko bolj je to pomembno v luči dejstva, da Vlada razdavčevanje električnih vozil za menedžment opredeljuje in zagovarja kot neko zeleno politiko. Ampak zelene politike se ne dosega z davčnimi odpustki, ugodnostmi in uslugami za najbolj bogate ljudi v tej družbi. Navsezadnje jih je zgolj peščica. Dosega se jih s široko družbeno tranzicijo v vzdržno okoljsko organiziranje. In na področju prometa to ni povzeto v električnem avtomobilu, ampak v javnem prometu. Tistemu javnemu prometu, ki je že desetletja v tej državi podhranjeno – poglejmo samo porazno stanje naših železnic. Temu javnemu prometu, ki je odvisen od državnega proračuna in od prihodkov, ki se vanj vplačujejo z davki. Taistemu javnemu prometu, ki bo ostal brez 30 milijonov evrov, ki jih bo pod zeleno krinko Vlada porinila v žep menedžerski kasti v tej državi. To ni ukrep za kakršnokoli okoljsko vzdržno prometno tranzicijo, to je ukrep za še dodatno subvencioniranje menedžerjev in bogatašev. Kdor bi res mislil zeleni promet resno v tej državi, bi vedel, da je potrebno početi ravno nasprotno od tega, kar je v tem zakonu napisano. Se pravi, ne še več davčnih ugodnosti in bonitet za bogataše, pa čeprav so te skrite v električne avtomobile, ampak dodatni prihodki v državni proračun z višjimi obdavčitvami premoženja velike vrednosti: kapitala, najvišjih plač, med katere zagotovo sodijo tudi menedžerske plače, potem pa stopnjevanje državnih investicij v razvoj javne infrastrukture, ki jo v tej državi nimamo pošlihtano, kot bi morala biti. Tu se pogovarjamo o trajnostni mobilnosti; vlaki, avtobusi, kolesa in kolesarske poti in tako naprej. Še več, celo če ostanemo na temi električnih avtomobilov, bi bilo veliko bolj učinkovito in produktivno, če bi s temi 30 milijoni evrov, ki jih sedaj Vlada daje menedžmentu, oblikovali neko javno neprofitno inštitucijo, pri kateri bi si ljudje lahko pod neprofitnimi pogoji električne avtomobile za kakšne svoje potrebe občasno vzeli v zakup in v najem. Že to bi prispevalo veliko več kot to, da že sedaj privilegirano menedžersko kasto še dodatno nagradimo s temi 30 milijoni evri, seveda na račun proračuna socialne države. Ker ne glede na to, kako obrnemo in obračamo, ima en avtobus – ne glede na to, koliko je zastarel – s 50 sedeži še vedno ugodnejšo okoljsko sliko kot 50 posameznikov, vsak s svojim električnim avtomobilom.

Ne razumem sicer predlagatelja tega člena oziroma umika člena, zaradi tega, ker vedno, ko imamo razprave o zelenem preboju, o okoljevarstvenikih, vedno so ravno v Levici tisti, ki največ okoljevarstvenikov in nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju, pripelje in vabi v Državni zbor. Zato mislim, da je danes dejansko dvoličnost se pokazala predvsem zaradi tega, ker tukaj s tem členom Vlada spodbuja zeleno, spodbuja to, da bi čim bolj ohranjali okolje čim bolj čisto. In tukaj ne gre za nikakršno tezo, tako kot je pred menoj tudi poslanec Kordiš zavajal. Kajti tukaj gre za zamenjavo vozil na električna vozila in spodbujanje čim več uporabe električnih vozil. Dejansko se bi s tem členom členom zmanjšala onesnaženost in to, kar se želi dopovedati, da gre to sam za neke določene podjetnike; ne, ta člen se nanaša tudi na samostojne podjetnike, tudi na tiste podjetnike, ki jih Levica vedno zagovarja v Državnem zboru.

MESEC (PS Levica):** Hvala lepa. Mislim, da smo bili dovolj jasni v razlagi. Denar, ki bo šel za nakupe teh električnih vozil oziroma ki se bo izgubljal, ker se od njih ne bo plačevalo bonitete, bi lahko šel za javno koristne stvari, ki bi dejansko imele pozitiven okoljski učinek: gradnjo železnic, posodabljanje javnega prometa ali pa mogoče vzpostavljanje javne mreže električnih vozil za najem. Vse tri opcije so bistveno boljše od osebne lastnine oziroma od osebne rabe lastnega električnega avtomobila, ker če se bomo pogovarjali na ta način, je treba vedeti naslednje. 40 odstotkov slovenskih toplogrednih plinov pride iz prometa in tega problema ne bomo rešili tako, da bomo 1,1 milijon avtomobilov, kolikor se jih po slovenskih cestah vozi sedaj na bencin in dizel, zamenjali z 1,1 milijonom avtomobilov z baterijami. Tudi ti avtomobili imajo ogromno okoljski odtis. Avto, kot so povedali proizvajalci, proizvede polovico svojih emisij že v hipu, ko ga kupiš. Namreč, proizvodnja avtomobila je energetsko potratna stvar in tudi avtomobili, ki bodo uporabljali liti-ionske baterije, moramo vedeti, da to ni na noben način ne naravi prijazna tehnologija, še manj pa neka rešitev, ki bi jo lahko uporabili v smislu, da vsi, ki se danes vozimo z dizelskimi ali pa bencinskimi avtomobili, se bomo v prihodnosti v enakem obsegu z lastnimi električnimi. Treba se bo pogovarjati o bolj trajnostnih oblikah prometa: o kolesarjenju, o tem, da se več hodi peš; o tem, da se vzpostavlja javne najemne mreže električnih avtomobilov. To v Sloveniji že obstaja – jaz jo, recimo, uporabljam in na ta način se zmanjšuje število avtomobilov, ki jih neka družba za svojo mobilnost potrebuje, hkrati pa se s tem seveda gradi tudi okolijsko trajnost. Konec koncev treba se bo pogovarjati tudi o tem, da v Sloveniji po več kot 30 letih vzpostavimo spodoben železniški promet, kakršen konec koncev obstaja v vseh zahodnoevropskih državah. Če boste šli na Nizozemsko, se tam voziti z vlakom ni nič posebnega, pri nas pa vemo, kako je. Na vlak se gre samo izjemoma, pa ne glede na to, kako se Slovenske železnice sedaj trudijo z akcijami, da če se ne motim med vikendom lahko z 80-procentnim znižanjem Hvala lepa. Predlagam, da ostanemo pri cestnem prometu in pri rešitvi, ki je predložena in tudi o vašem predlogu

bolj tako ljudstvu prijazno kot okolju primerno, kot je pa to 50 električnih avtomobilov. Se pravi, 50 avtomobilov, tudi če so električni, za neko menedžersko kasto. Razvite družbe niso tiste, kjer ima vsak menedžer svoj električni avtomobil, ampak one, kjer je javni promet tako dobro urejen, da ga uporabljajo celo bogati. Da pa lahko pridemo do take družbe, potrebujemo namesto razdolževanja, kot ga beremo v tem zakonu, prav nasprotno boljše, višje progresivne obdavčitve za bogate in za kapital, ki lahko vzpostavitev neke trajnostne mobilnosti od kolesa, kolesarskih stez do avtobusov in vlakov financirajo in vzdržujejo. Pika, konec.

let sem delal v kadrovski službi, bil vodja tega v večjem poslovnem sistemu in zraven tudi pri sklepanju tako imenovanih individualnih pogodb, kamor običajno spadajo tudi službeni avtomobili. In ki se dogovorijo za posel po individualnih pogodbah, ko se odgovorijo za službeni avto, zahtevajo, da je to »on top«. Kaj pomeni »on top«? Da je za znesek bonitete tudi plača povečana, tako da je izredno malo ljudi, ki plačuje boniteto oziroma imajo za to tudi ustrezno povečano plačo. Samo toliko. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Janez Moškrič. Izvolite. **JANAZ MOŠKRIČ (PS SDS):** Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Seveda, na podlagi tudi tega, kar je moj predhodnik povedal, nikakor ne gre za znesek 30. milijonov, ki je vezan na ta člen. Lepo je bilo povedano, da mi govorimo samo o tem, da ko delodajalec ali pa samostojni podjetnik kupi vozilo za službene namene in ga lahko tisti delavec ali samostojni podjetnik uporablja v popoldanskem času, izven službenega časa, se je to štelo v naši slovenski zakonodaji za boniteto. Tako kot se spomnite, se je štelo pred leti – ne vem, če se še ko je pomemben slovenski podjetnik povedal, da ena kavica na zaposlenega na avtomatu, to je še dovoljeno, če so pa dobili dve v eni priznani firmi, bi pa morala tista druga kavica se šteti za boniteto, ki je ta delavec dobi. Vidite, to je tista norija Levice ali pa vseh zagovornikov večje obdavčitve. Ko bomo mi delavce, tiste, ki dejansko plačujejo davke, obdavčevali z visokimi zneski – bomo kam prišli? Ali nam bodo ušli ali bodo pa goljufali. Mi si pa tega ne želimo. Mi si pa želimo, da država dobi svoje – kako je že rečeno? Cesar svoje –, tisti ostali znesek, ki je bil pa trdno in pošteno prigaran, pa naj se vrti naprej v zgodbi. In to je namen tega člena. Razen, če vemo, da je samo Levica podpisnik tega člena, da je to že del njihovega – podržavili bomo vsa podjetja; tista, ki so uspešna, ki si lahko privoščijo nove avtomobile. Ampak ker vem, da temu ne bo tako, sem proti črtanju tega člena in te ureditve v novem Zakonu o

Nihče tukaj ne govori o tem, da je treba delavce bolj obdavčiti. To je bila še ena od teh stvari, ki jih kolega govori na pamet in zunaj tega člena, pa ni bil opozorjen. Nihče ne govori o tem, da treba delavce bolj obdavčiti. Ta člen, o katerem je razprava, govori o dveh stvareh. Prva stvar je o bonitetah za službena vozila, električna vozila, 7 tisoč 500 evrov, ki bodo, kot je Soniboj prej rekel, šla menedžerskemu sloju on top; se pravi k plači še 7 tisoč 500 evrov darila.

Lepo prosim,4. člen govori o možnem izplačilu za poslovno uspešnost in ugodnostih v naravi, ne le v denarju, 3. člen ima pa ta dva dela; prvi del so avtomobili, drugi del so pa delniške opcije. Drugi del pa govori o delniških opcijah, ki si jih zopet izplačujejo več ali manj menedžerji in so že zdaj obdavčene manj, kot je obdavčeno delo, ker to je dohodek iz kapitala. Zdaj se pa ta obdavčitev znižuje še za tretjino. In tukaj govorimo o obdavčevanju več ali manj enega odstotka najbolje plačanih ljudi v Sloveniji. Toliko za prvo repliko. Drugo pa, res vas prosim, da preden naslednjič začnete govoriti neumnosti, kot so, kaj vsaj naj bi Levica podržavila, da si preberete naš program. **PODPREDSEDNIK prosim, da so razprave spoštljive do kolegov. / oglašanje iz dvorane/ Tudi vaši kolegi govorijo neumnosti, pa ne reagirate nikoli. Bodite dosledni! Ne dovolim, da se tukaj omalovažuje. Razprava kogarkoli mora biti korektna. Najprej ima postopkovni predlog Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala, predsedujoči. Kje se bili s tem vašim sklicevanjem na korektnost dobre tri minute nazaj, ko je govoril kolega iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, kateri pripadate, in je v svoji intervenciji česnal levo in desno o nekih nacionalizacijah in ne vem, kaj še vse, in želel s tovrstnimi misinterpretacijami naših programskih vsebin strašiti samostojne podjetnike, ki so večinoma tako ali tako de facto delavci in ne kakšni silni kapitalisti, kot to pritiče kakšni veliki tuji Levica):** Moj postopkovni predlog je, predsedujoči, da korektno vodite to sejo. Ne pa, da kolega Luka Meseca po 20 sekundah njegove replike ustavite, mu skočite v besedo, odžirate naš že tako skromno odmerjeni čas v poslanski skupini, potem pa tam nekdo, ki pripada vaši politični opciji, pa lahko govori neumnosti levo in desno in nikome ništa. In potem za zaključek še naprej ustavljate kolega Luka Meseca s sklicevanjem, da razpravlja o stvareh, ki jih sploh ni v nekem zakonskemu členu, pa se na koncu izkaže, da vi sami ne poznate vsebine tega zakonskega člena.

En del sem vas opozoril, en del ste šli čez – nisem vas ustavil. Bodite korektni do vseh, ne gledati samo svoje trenutne koristi. Sprašujem ali želi

za koga je namenjena ta obdavčitev oziroma oprostitev obdavčitve, kot je lastniki podjetji, citiram, »menedžerji in tako naprej«. In v tem pogledu želim obvestiti vse, da zakon ne ločuje med tovrstnimi značilnostmi posameznih ljudi, kot so lastniki, menedžerji in tako naprej. Zakon tudi popolnoma enako obravnava vse davčne zavezance. Drugo, ne gre za znižanje davkov na rovaš države. Filozofija tega zakona je ravno obratna. Davke plačujejo ljudje in to je v bistvu bistvu denar ljudi, ki ga država uporablja za njih. Skratka, zakon ni namenjen menedžerjem, tukaj so vsi enakopravni po zakonskih določilih; niti vodilni niti bogataši se tukaj dejansko ne ločijo. Finančni učinek te bonitete ni ocenjen na 30 milijonov, ampak na 2 milijona, je pa seveda odvisno, koliko bodo ljudje kupovali električne avtomobile. Zakon je narejen v smeri tega, da dobimo brezogljično družbo čim prej, to je pač tudi simbolni pomen za tovrstne avtomobile oziroma pogon za tovrstne avtomobile. In če na eni strani država govori o tem, da bomo prišli v brezogljično družbo, potem je treba tudi nekaj dejansko narediti. Samo toliko v pojasnilo, hvala lepa. **PODPREDSEDNIK (PS Levica):** Hvala. Več kot očitno smo bili napak razumljeni. Namreč, nihče na zatrjuje, da ta zakon ne velja za vse enako. Ta zakon za vse velja enako, le da ima za tiste, ki so bogati, veliko darežljivejše določbe, kot za tiste, ki so revni. Temu lahko sicer rečemo enakopravnost, nikakor pa temu ne moremo reči pravičnost. In z enako vehemenco omogoča ta zakon posameznim podjetjem, da kupijo svojemu menedžmentu električne avtomobile, kakšnega teslo za 100 tisoč evrov, kot omogoča podjetjem, da to naredijo za posameznega delavca na minimalni plači. Ali bo delavec dobil teslo? Ne bo. Ali bo menedžer dobil teslo? Bo. Ali bo prišlo do 30 milijonov evrov izpada iz državnega proračuna na ta račun? Tudi.

In ne vem, kje vas ni prav razumel. Postopkovno, Miha Kordiš. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoči. Znova se je zgodilo, da ste po borih 20 sekundah intervenirali v repliko kolega Mesca. Zakaj? To veste v osnovi samo vi. Sklicujete se na neka pooblastila, ki jih sploh nimate, kradete nam že tako skromno odmerjen čas, ki ga imamo na uri. To pač ni vodenje seje, to je zloraba vodenja seje za težačenje opoziciji, ker vam opozicija pač ni všeč, ker niste demokrati.

niti ne še zadnjič na današnji seji, da vodite sejo v skladu s poslovnikom in jo vodite korektno, kot se gre. To, da se po dvajsetih sekundah razprave nekomu skoči v besedo, češ, da ni on topic ali pa karkoli takega, je pa preprosto za lase privlečeno in vnebovpijoča zloraba. Kolega Kordiš, sejo vodim v skladu s poslovnikom. Dolžan sem jo usmerjati tam, kjer zadeva ne gre po poslovniku.

Minister je moje besede interpretiral, kot da očitam, da zakon ne deluje za vse enako, in sem povedal svojo interpretacijo, zakaj to ni tako. To, kar vi počnete, kolega Tanko, pa ni nobeno moderiranje seje, ampak je navadno oviranje opozicije in odvzemanje pravice do razprave. Čeprav smo svojo razpravo omejili strogo na amandma, lahko tamle čez na drugi strani poslušamo neke popolnoma izmišljene stvari, ki z zakonom nimajo nobene zveze, od nekakšnih nacionalizacij podjetij in kakšno pezo naj bi Levica obesila delavcem. Čeprav vseskozi govorimo, da je treba obdavčiti višje plače in kapital, to preslišite. Meni ste pa še v vsaki repliki, ki sem jo imel, ali pa v vsaki razpravi po 30 sekundah skočili v razpravo.

Kolega Moškrič, o katerem govorite, ni po moji presoji v ničemer presegel vseh tistih razprav, ki so bile pred tem opravljene, ne kar zadeva kolega Knežaka ne kar zadeva vašo razpravo. V ničemer. Sprašujem, ali želi še kdo razpravljati o 3. členu in amandmaju Poslanske skupine Levica. Vidim, da je še interes. Prosim za prijavo. Besedo ima Janez Moškrič. Izvolite. Hvala lepa za besedo, ponovno. Ne dovolim si, da kdo govori, da govorim traparije, ker danes je bilo jasno dokazano. Povedal Povedal sem, da ne verjamem, da gre za 30 milijonov, in minister je jasno povedal, da je ocenjeno na 2 milijona. Se pravi, da sem govoril resnice. Kar se pa tiče moje teze ali pa mojega vprašanja, se sprašujem, zakaj ste predlagali črtanje tega, stvari, ki je samo dobra za delavca ali za vodilni kader. Za vse je to dobro, za državo pa ne bo tako slabo,

še odprti. Ker če seštevate te člene, boste videli, da se nabira proračunska luknja. Vlada ni pripravila nobenih izravnalnih ukrepov za ta zakon in skupna proračunska luknja je ocenjena na 822 milijonov evrov, kar pomeni, da bo ta denar zmanjkal za gradnjo javnih najemnih stanovanj, da bo ta denar zmanjkal za gradnjo železnic, da bo ta denar zmanjkal za občine in financiranje šol in cest in infrastrukture in tako naprej. Kdo bo dobil, je pa tukaj jasno. Bolj ali manj gre proti najbolje plačanim v državi, menedžerskemu sloju. To se nikjer v svetu ni izkazalo za razvojno politiko. Primerjajte Slovenijo s kakšno Bosno ali pa Bolgarijo, kjer vsi plačujejo dohodnino po 10-odstotnih stopnjah, kar bi bilo verjetno po mnenju koga na desni prav tudi pri nas, pa boste videli, kakšen je bil razvoj enih in drugih v zadnjih 15, 20 letih. Jaz sem za to, da imamo sredstva za kolektivno potrošnjo, da imamo močno državo, ki lahko razvojno podpira in vzdržuje infrastrukturo, kakršno za dobro življenje potrebujemo.

Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, drage kolegice in kolegi! Govoril bom o amandmaju k 3. členu. Edini predlagatelj je Poslanska skupina Levica. Levica. V obrazložitvi, ki jo berem, je govora, je nek primer o bogatem odvetniku, je primer o menedžerju, to piše, in tega menedžerja se dejansko nekako postavlja v razmerje z običajno delavko na minimalni plači, ki seveda od tega ukrepa ne bo imela ničesar, saj običajnim delavkam njihovi šefi ne zagotavljajo električnih avtomobilov za zasebno rabo. redu, to ste zapisali, ne morem tega komentirati. Toliko, da javnost ve, o čem govorimo. Predno nadaljujem, se moram zahvaliti svojemu spoštovanemu kolegu Soniboju Knežaku, ki nas je postavil v realni sektor ali bolje rečeno v realno življenje. Obžalujem, da tukaj v parlamentu nekdo uporablja besedno zvezo menedžerska kasta. Obžalujem. Kaj pa pravzaprav dobimo s tem, ko

delojemalec je lahko kdorkoli, ja, seveda tudi menedžer, »če zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, je ne glede na prejšnji odstavek vrednost bonitete enaka nič.« nič.« Vi to želite črtati. Ta država ima neko strategijo, med drugim, samo omenim, o e-mobilnosti, kjer pravi, da je načrt države do leta 2030 200 tisoč električnih avtomobilov. Ampak to ni stvar Zakona o dohodnini. Sem pa marsikaj prebral o davkih in o tako imenovanih fiskalnih ukrepih, ki so vezani na soočenje s podnebnimi in okoljskimi spremembami, kolegice in kolegi. V nekaterih krogih so že pred časom razpravljali o tem, ali se lahko pričakuje tudi neobdavčena uporaba službenega električnega vozila v zasebne namene. In ravno to z našim vladnim zakonom o dohodnini tudi počenjamo. Ne bom zdaj mednarodne primerjave delal, ker to tudi ni tema tega amandmaja, bi pa rad predstavil najprej obstoječe stanje, kakšno je trenutno stanje. Trenutno veljavni Zakon o dohodnini 2 določa, da če delodajalec zagotovi zaposlenemu vozilo za privatne namene, ta uporaba predstavlja klasično boniteto, ki zaposlenemu poveča davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v višini 1,5 % nabavne vrednosti vozila mesečno. Pri izračunu bonitete je seveda treba upoštevati tudi čas pridobitve avtomobila, če zaposleni prevozi manj kot 500 kilometrov v privatne namene na mesec, če delodajalec zagotovi tudi gorivo za privatno uporabo avtomobila. Če pa delodajalec zagotovi zaposlenemu uporabo električnega vozila v privatne namene, se boniteta po današnjem zakonu o dohodnini s klasične 1,5 % nabavne vrednosti avtomobila zniža na 0,3 % te iste vrednosti, pri čemer število prevoženih kilometrov v privatne namene na mesec ne vpliva na povečanje vrednosti bonitete – neka logika. Je pa res, da če gre za električno vozilo višje vrednosti, je za presežek nad 60 tisoč evrov, vključno z DDV, treba boniteto obračunati spet po klasični formuli, se pravi 1,5 %. Za primer. Če ima nekdo danes električno vozilo, ki je recimo vredno en evro manj kot 60 tisoč, pa naj bo 60 tisoč, koliko je boniteta? 0,3 % od 60 tisoč je 180 evrov na mesec. O tej številki govorimo. In zdaj bomo to zradirali, to bomo zdaj brisali s to novelo. Prosim lepo, ne govoriti zdaj o po vašem grdih menedžerjih, ker jih rabimo, krvavo jih rabimo. Boljših in dobrih rabimo še več. Tukaj gre najbrž tudi za to – tisti, ki je bil kdaj v podjetju ali pa je v podjetju, razume – da tudi drugi delojemalci imajo oziroma bodo imeli električne avtomobile. Če zdaj Če zdaj to ni pravi ukrep, ki je vezan na soočanje s podnebnimi in okoljskimi spremembami, potem ne vem, je treba predlagati pač nekaj drugega. Se pa strinjam s tem, kar ste uvodoma povedali, železnice in tako naprej. Ja, jutri jih še ne bomo mogli imeti. Še ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati o 3. členu in vloženem amandmaju? Miha Kordiš. Še kdo? (PS Levica):** Hvala. Morda za zaključek. Če celo sprejmem premise predlagatelja tega zakona, kako bo razdavčevanje bogatašev in njihovega luksuza pripeljalo v kakršnokoli zeleno tranzicijo prav, če je razdavčevanje kakršnakoli resnična pot, potem se pa vprašajmo, zakaj s tem zakonom vi znižujete davke za električna vozila menedžerjev, ne ukinjate pa recimo davka na dodano vrednost za Slovenske železnice. Tukaj

in obstaja individualna potrošnja, potrošnja posameznikov, ki bo s tem na boljšem, ampak zgolj za peščico. Zelenega preboja ne bomo dosegli tako, da bomo omogočili, ne vem, 5 % najbolje plačanih v državi, da se vozijo z električnimi avtomobili, za katere ne plačujejo bonitete. Zeleni preboj bomo dosegli tako, da bomo omogočili vsem, da se poslužujejo čim bolj trajnostnih oblik prevoza. Te oblike bodo na škodi zaradi tega, ker zanje ne bo denarja. Ne samo, da jutri ne bo železnic, ko bomo proračun zrezali za 800 milijonov, je vprašanje tudi, ali bodo čez 10 let. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Vidim, da ne, zato zaključujem razpravo o 3. členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 4. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo besedo?

Gospe poslanke, gospodje poslanci! Amandma k 4. členu govori o dohodninski razbremenitvi plačila za poslovno uspešnost. Dohodnina ima to značilnost, da je neposreden davek, se pravi, da je neposredno odmerjena zavezancu. Obsega vse pomembnejše oblike dohodkov fizičnih oseb z izjemami in olajšavami. Spreminjanje zakona, ki zadeva tako veliko število dohodninskih zavezancev, državljank in državljanov, je zato v marsikakšnem primeru tudi priložnost za nastopanje. Pravilnost vsebine in napačnost sklepov pri tem nimata pomena, sta praktično zanemarljivi. Kolegice in kolegi, 34 let sem bil zaposlen v treh različnih velikih gospodarskih družbah. Bil sem predsednik sveta delavcev in član različnih nadzornih svetov gospodarskih družb. In se mi zdi oziroma nekako tvegam izreči izjavo, da vem kakšno malenkost o tem, kako se v gospodarskih družbah izplačujejo nagrade za poslovno uspešnost, komu se izplačujejo in predvsem v kakšnih višinah. Mi danes govorimo o davčni razbremenitvi poslovne uspešnosti. Negativen učinek po izračunu Vlade, če bodo izpolnjene vse premise, ki jih je Vlada pri tem upoštevala, bo 20 milijonov. To seveda v primerjavi s celotnim izračunanim vladnim negativnim učinkom 822 milijonov ni veliko, toda dovolite mi, predsedujoči, samo zelo kratko degresijo. Spomnite se davčne razbremenitve regresa pod prejšnjo vlado. Ocenjena negativna vrednost je bila 90 milijonov, realizirana pa 124. In tako naprej. Gospe in gospodje, mislim, da moramo pri razpravi o zmanjševanju davčnih obremenitev v zvezi s 4. členom in amandmajem, ki so ga vložili kolegice in kolegi iz Levice, Levice, upoštevati predvsem osnovno dejstvo našega časa. To osnovno dejstvo je sistem gospodarskih družb, ki temelji na brezmejni moči samobogatenja. To ne more ostati neopaženo in ne sme ostati neopaženo pri tovrstni razpravi. Pronicljiv opazovalec sodobnih gospodarskih pojavov ne more ubežati stvarnosti. Moč gospodarskih družb je v menedžmentu, v birokraciji, ki sama nadzoruje svoje naloge, ki sama nadzoruje svoje plače, in predvsem, ki sama nadzoruje svoje nagrade, nagrade, ki so včasih na robu tatvine. Danes, gospe in gospodje, je s predlogom zakona o dohodnini oziroma njegovih sprememb in dopolnitev pred tem, da bo realizirana ideja, da bomo tem najbolje plačanim državljanom državljanom in državljankam filantropsko še znižali njihove dohodninske obveznosti. Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije za leto 2019 je bilo tistih, ki bodo tudi brez tega prejemali največje nagrade za poslovno uspešnost, 4 tisoč 540. Govorim za leto 2019 – to so realizirani podatki. Povprečen dohodek na zavezanca je bil 150 tisoč 478 evrov, povprečno plačana dohodnina pa 45 tisoč 78 evrov in takšnim ljudem bi mi zdaj zmanjševali dohodninske obveznosti. Tem ljudem je popolnoma vseeno, njihovi dohodki so tako visoki, da česa takega sploh ne čutijo. In ti ljudje, jaz si mislim vsaj na podlagi osebnih izkušenj, niso niti pretirano zainteresirani, da bi svoje kompenzacije pri prihodkih iskali kje v tujini, zato ker jim je tukaj v Sloveniji že tako ali tako dovolj dobro. In še nekaj drugega, gospe in gospodje. Ti ljudje, 4 tisoč 540, so skupaj plačali 204 milijone in 696 tisoč evrov dohodnine. Oni v prvem razredu, ki jih je 1 milijon in 25 tisoč, pa so skupaj plačali 210 milijonov evrov.

v zvezi s tem, kar je tudi tukaj sugerirano pri predlogu zakona v zvezi z zmanjševanjem oziroma razbremenjevanjem dohodninske obveznosti pa se tiče poslovne uspešnosti. Gre namreč za to, da govorimo o tako imenovanih substitucijskih učinkih. To, kar danes obravnavamo, v tem mandatu niti približno ni prvi predlog sprememb predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini, vi se boste spomnili, kolegice in kolegi, da smo tega obravnavali v tem mandatu že nič koliko. Jaz se spomnim prvega predloga, ki je junaško zniževal dohodninske prihodke za 590 milijonov evrov. Ampak to je zdaj nepomembno. Tisto, kar je osnovna napaka tudi pri tem členu, je pričakovanje, da se bo z znižanjem dohodnine povečala kupna moč prebivalstva in da se bo na ta način povečala potrošnja, s katero se bodo davčni prihodki nadomestili z večjimi prihodki od davka na dodano vrednost. To pričakovanje je iluzorno in brez stvarne podlage. Zvišanje razpoložljivega dohodka posameznikov, če bo ta zakon sprejet, bo seveda realizirano, lahko bo tudi imelo večji vpliv na zasebno potrošnjo, kar bo nekoliko tudi povečalo prilive iz naslova davka na dodano vrednost, toda razbremenitev dohodnine ima najmočnejši vpliv v nižjih dohodkovnih razredih, ki so v večji meri kot ostali dohodkovni razredi likvidnostno omejeni. Ti razredi ves dodatni dohodek porabijo za potrošnjo. V največji meri je potrošnja te skupine zavezancev povezana z nakupi blaga, ki ima nižjo davčno stopnjo, konkretno s hrano in z zdravili. Zato ni mogoče, da bi se prihodki iz davka na dodano vrednost lahko povečali za vrednost celotnega izpada prihodkov iz naslova dohodnin. Spoštovani gospod podpredsednik, jaz se z vašim načinom vodenja in z vašim pogledom na uporabo poslovnika popolnoma strinjam. Govoril bom oziroma sem govoril izključno o tem, kar se navezuje na amandma k 4. členu. Imel bi seveda povedati zlodeja in pol, to sem tudi že storil v celotni prejšnji proceduri, ne bom ničesar govoril o negativnih učinkih in odvisnosti teh negativnih učinkov od denimo napovedi Umarja, pomladanske ali pa jesenske, tako da na tej točki končujem z razpravo o amandmaju k 4. členu. Ta amandma seveda podpiram, da se člen črta, ampak tisto, kar je pa bistveno bolj pomembno – jaz sem za to, da se zakon ne sprejme.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod minister s sodelavkama, lepo pozdravljeni! Tudi jaz bom govoril o 4. členu. Tudi če bi zakon vseboval samo ta člen, bi ga po mojem ocenil enako kakor celoten zakon – da je to eden izmed zakonov, ki skušajo razgraditi tako imenovano javno, socialno in solidarno državo. Posledica tega člena in podobnih zakonov, podobnih členov je naslednje. Res se skuša zniževati neke splošne davčne obremenitve, ne pove pa se, da je potrebno za storitve kljub vsemu plačati. In če ne zbiramo denarja na tako imenovani solidarni način, da tisti, ki imamo višje plače, višje prihodke, več premoženja, plačamo več, več, je naslednja možnost v bistvu zbiranje na nesolidarni način – da se vsi zavarujemo pri zasebnih zavarovalnicah na način, da za podobne storitve vsi plačujemo enako. Zakaj je to tako zelo nesolidarno, nesocialno in razgradnja javne države? Zato ker potem nekateri ljudje, ki so revnejši, zavarovanj ne bodo plačevali. Ali gre recimo za zdravstveno zavarovanje ali gre za katerokoli drugo obliko zavarovanja, če se odpovemo solidarnostnemu modelu, ki mora delovati znotraj generacije in med generacijami, ogrozimo zlasti tiste, ki so šibkejši. Pri tem konkretnem členu, kakor so že moji predhodniki napovedali, gre za razbremenitev, seveda razbremenitev tistih, ki imajo najvišje plače, za približno 20 milijonov. Tudi če bi šlo samo za teh 20 milijonov,

ampak tega ni. Izhaja se iz tega, da nižja davčna obremenitev pomeni višjo gospodarsko rast in več pobranih davkov. V resnici so teoretiki in praksa pokazali, da sistem tako pač ne deluje. Manj pobranih davkov pomeni revnejšo državo, pomeni manj sociale in pomeni manj solidarnosti. Pogosto prek tega člena in podobnih dokazujemo, da bo vse skupaj povečalo prihodke v državni proračun, pozablja se pa na nekaj – mi tako in tako potrebujemo višje prihodke v državni proračun na način, da ne bomo imeli višjih dodatnih storitev iz državnega proračuna. Zakaj? Dovolite, da vam povem primer.

ampak ker opazujemo krivuljo, ki jo damo na neko drugo povprečno plačo, to je avstrijsko, in želimo, da absolutno deluje enako v Sloveniji – pa ne more pri nižji povprečni plači. Torej, mi se zavedamo, da je za standard ljudi, državljank, državljanov, tudi upokojenk in upokojencev, pomembno, da plače naraščajo. Ampak veste, to se nam bo pa poznalo tudi v državnem proračunu, ker mi posredno ali neposredno iz državnih blagajn financiramo, ne vem, trenutno je številka verjetno že blizu 180 tisoč. Mi sedaj vemo in je edino pravilno,

ki nam bo manjkal v proračunu. Mene je, gospod podpredsednik, tudi zaradi te aktivnosti izrazito strah, kako bomo naslednje leto zagotavljali iz državnega proračuna vsaj 300, verjetno bomo potrebovali 500 milijonov integralnega denarja, da bomo, kar je naša dolžnost kot države, politike, parlamenta, vlade, katerakoli bo, zagotovili zdravstvene storitve za bolne ljudi.

Zato vam, spoštovane poslanke in poslanci, predlagam, da ta predlog vsi skupaj podpremo. Ne more biti oprostitve plačevanja dohodnine tistih, ki dobivajo najvišje plače. Kakor je bilo že povedano, učinek bo imelo na 4 tisoč in nekaj najbogatejših, tudi s tem, se pogovarjamo o tem členu pa zavrnemo zakon, ki ustvarja dodatno 800-milijonsko luknjo v času, ko je državni proračun že razrušen … **PODPREDSEDNIK še tretjič ponovim, zaradi tega člena je napadena in ogrožena javna, socialna in solidarna država. Pozivam vas, da preprečimo ta napad na javno, socialno in solidarno državo. Hvala, ker ste me poslušali. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Luka Mesec. Izvolite. Hvala lepa. Tale člen, ki ga črtamo, bi v zakonu storil naslednje. Po zakonu, ki ga je sprejela Šarčeva vlada, se del plače za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno izplačuje tako, da se pogleda, kakšna je povprečna plača v državi, in glede na višino povprečne plače v državi lahko glede na višino povprečne plače v državi lahko dobiš neobdavčen regres ali pa nagrado za poslovno uspešnost. Po novem pa to ne bo več vezano na povprečno plačo v državi, ampak na tvojo lastno plačo, kar pomeni, da se dviguje oziroma davčno razbremenjuje ljudi, ki so nad povprečnimi plačami, teh je ena tretjina v Sloveniji, dve tretjini plač sta pod povprečno. Predvsem pa skupaj s celim zakonom učinki uperjeni, tako kot je opisal pred mano Robert Polnar, v najbogatejših 4 tisoč 540 dohodninskih plačnikov, ki so si v letu 2019 izplačali vsak za 150 tisoč 780 evrov nagrad za poslovno uspešnost. Vsak v povprečju. In tem ljudem zdaj podarjamo še več. To ima en kup negativnih učinkov. Kot prvo ima to negativne učinke na proračun. Ministrstvo pravi, da bo to proračun stalo 20 milijonov evrov, jaz se strinjam z Robertom Polnarjem, ki je opozoril, da je bil za ta obstoječi bonus, ki je bil uveden leta 2019, izračun 90 milijonov evrov, dejanski učinek pa 124, tako da tudi tale, če ga povečamo za tretjino, lahko rečemo, da bo bližje 30 milijonom kot 20. Drugič. denar se ne bo prelil v potrošnjo in skozi potrošnjo in DDV nazaj v proračun. Vi razbremenjujete najbolje plačane v tej državi. Če pogledate, kaj se dogaja zadnje leto, boste videli, da so se prihranki gospodinjstev na bankah povišali za 2 milijardi evrov, na bankah pa po navadi varčujejo najbogatejša oziroma premožnejša gospodinjstva, revnejša ne varčujejo toliko, ker bolj ali manj svoje dohodke porabijo za to, da preživijo mesec. Kar hočem povedati, je, ne, ne bo se ta denar prelil v proračun, ta denar se bo prelil v prihranke na bankah. In skozi prihranke na bankah se bo v strahu pred inflacijo zelo verjetno prelil na nepremičninski trg, ki se že zdaj pregreva, ker to vsi počnejo. Vsi, ki so zaskrbljeni, kaj se bo z njihovimi prihranki na bankah dogajalo, množično kupujejo stanovanja v državi. Zato imamo zadnje leto enega od največjih skokov rasti cen nepremičnin, sploh na Obali in v prestolnici. Kar pomeni, da ima to nove negativne učinke, in sicer taki ukrepi višajo dohodke najbogatejšim, s tem višajo njihovo zmožnost varčevanja, s tem povečujejo njihovo kupno moč, ki se dostikrat prelevi v nakupe nepremičnin, in ker cene nepremičnin rastejo, imamo vsi, ki nimamo takih plač kot oni, Težje dostopne nepremičnine. Danes je srednja vrednost stanovanja v Ljubljani 3 tisoč 500 evrov za noben luksuz, za stanovanje v Fužinah, Šiški, kjer hočete, ker ima določen sloj ljudi takšno kupno moč, da jih enostavno verižno kupuje, in stanovanja postanejo stroji, ki si sama po sebi odplačujejo kredit. Stanovanje oddaš, kredit se sam poplačuje, ti imaš pa nov vzvod in novo hipoteko, s katero lahko naprej verižiš svoje premoženje. To delate. To je ena od bolezni današnjega sveta, ne samo v Sloveniji. V Sloveniji smo do zdaj ta jez še kar zadržali, smo ostali blizu tega, kakor je bila ta država postavljena. Ta država je bila oblikovana, če berete našo ustavo, okrog nekakšnega socialdemokratskega konsenza. Vsi smo srednji razred, to bi rada dosegla naša ustava, vsi smo enaki po pravicah in dolžnostih in vsi imamo enake možnosti v tem, da se skozi infrastrukturo, ki nam jo družba nudi, razvijamo in razvijemo svoje potenciale. S takimi ukrepi in s takimi zakoni pa nastaja družba, kjer se bo zgornji 1 % odlepil od ostalih in s tem se bo zgodilo dvoje. Prvo je, da se bo neenakost zaostrila, tako kot se je zaostrila recimo v Ameriki. Drugo pa je, da se bo s tem povečal občutek relativne revščine. To sem že zadnjič ministru razlagal. Biti reven ne pomeni nujno, da si ne moreš kupiti kruha. Ljudje se počutijo revne tudi v relativnem smislu. Če imaš ti dobro plačo, na primer 2 do 3 tisoč evrov neto, pa te obdajajo samo ljudje, ki imajo 20 ali pa 30 tisoč evrov neto, se boš počutil revnega, ker ne boš mogel tako kot oni na dopust na jahto pa ne boš mogel tako kot oni imeti 10 stanovanj v lasti pa ne boš mogel tako kot oni voziti avtomobila za 150 tisoč evrov. To bo imelo same škodljive družbene posledice. Zato smo mi tudi proti temu zakonu – ker povečuje družbeno neenakost. In že zdaj je, kot je kolega Polnar pokazal, zgornjih oziroma 540 ljudi, ki plačajo največ dohodnine v Sloveniji, govorimo o najbolje plačanih pa tistih, ki si izplačujejo najvišje nagrade za poslovno uspešnost, v v letu 2019 plačalo 204 milijone dohodnine, kar je toliko, kot je je plačal celoten spodnji prvi razred, v katerem je milijon ljudi. tisoč 500 ljudi, milijon ljudi, to tehtnico imamo že zdaj. In zdaj vi postavljate zakon, ki bo teh 4 tisoč 500 še izdatno nagradil in bo okrepil njihovo ne samo ekonomsko, ampak tudi družbeno moč. S tem seveda uničujete balans moči v državi, ker nas vse ostale postavljate v neenak položaj. Zato bi mi radi videli, da bi se davčne spremembe dogajale ravno v obratno smer – obdavčevati bo treba začeti ta 1 %, ki je pobegnil iz konsenza, okrog katerega je bila naša država postavljena. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Vojko Starović in Jurij Lep sta še prijavljena. Vojko Starović, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Vesel sem tudi vašega spoznanja, da če se predlaga ukinitev nekega člena, ne moreš redakcijsko govoriti o piki in vejici in kaj spremeniti.

Do zdaj se taki davčni odpustki nikjer po svetu niso prelevili v investicije, v nove zadeve, ampak so se v glavnem prelevili v varčevanje ali v luksuzne zadeve zadeve – dodatno stanovanje, jahta, velik avtomobil in tako naprej. Povsod po svetu so taka izkustva, zato jaz tu sprašujem ministra ostali so že dosti povedali o tem, sprašujem ministra – ali on dejansko verjame, da bodo ti davčni odpustki pripeljali do večjega prometa, do večje proizvodnje, do večje dodane vrednosti, kar se bo prelevilo v zadostne prilive v državni proračun, da bo država lahko krila svoje obveznosti, ki jih ima kot socialna država, kot država blaginje. Nekako se mi ta računica ne izide. In druga zadeva. Ugotavljajo tudi, da je trenutna rast rast GDP posledica zadolževanja, ki raste v Sloveniji krepko preko povprečja, z dvakratno hitrostjo kakor po Evropi stopnja zadolževanja raste in ta se potem prelevi v rast

Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Glede na to, da tudi jaz spoštujem, če tako piše v poslovniku, se je zdaj težko vklopiti v to razpravo. Ker sem iskal, kateri člen bi pa bil sploh možen, da bi se glede na to jaz vklopil s svojo razpravo, se bom pač tu vklopil, ker mislim, da je zelo pomembno. ta člen, 4. člen, ki se črta, sem seveda tudi jaz za to, da se črta. Ne glede na to, da je čisto ozek, splošen, ampak to je en del, ki kaže na to, da mi zmanjšujemo prihodke v državni proračun s takšnimi stvarmi – kot je že bilo rečeno, to so ljudje, ki jim v bistvu ne pomeni veliko ta denar, ki se zdaj prikazuje. Ampak če je samo to namen, da se njim zmanjšuje, ostalim pa ne, in je cilj to, da bomo potem

ostanke dohodka, ki jih bodo dobili zaradi tega, ker ne bodo plačali take dohodnine, potrošili v Sloveniji. Ti veliki uporabniki tega ne bodo trošili Sloveniji, to morate vedeti, to je sigurno. Jaz sem tudi nekaj izračunal. Če bi mi ves denar, ki ga bo dobil posameznik v Sloveniji, tudi ti gospodje zraven v 4. členu, če bi ves DDV od vsote, ki bo nastala zaradi tega, ker bodo dobili ugodnosti, porabili v Sloveniji, bi to skupaj zneslo približno 180 milijonov evrov, zaradi DDV. Se pravi, neprimerno manj se noter prineslo, kot se bo recimo s to zgodbo dobilo. Tako da pri tem členu, da se na njega omejim, je pomembno predvsem to, da res ni prav, da tako jasno in čisto transparentno pomagamo ljudem, ki jim pomoč ni potrebna. vseh stvari, ki bi jih potrebovali, da bomo napolnili proračun, je to res najmanjša stvar oziroma zadnja, ki bi jo morali mi v Sloveniji reči, da jim bomo olajšali zgodbo. Mislim, da ti gospodje in splošna Slovenija ne rabijo tega. Na splošno pa bom povedal to, da mi morali glede na to, da zmanjšujemo prihodke v proračun, povečati tudi vire sredstev. Če ne bomo tega naredili ali vsaj nakazali, v kateri smeri gre, potem se nam v prihodnosti zelo slabo piše, ker mi ne moremo, tako kot sem že povedal, 1 milijarde napolniti s tem, da bomo rekli, da bomo več trošili,

povprečna plača, zdaj tega ni več, ker vsak seveda s svojimi sposobnostmi dosega svojo plačo. In prav je, če govorimo tukaj o nagrajevanju, da je nagrajen v višini svoje plače. Samo to je. Mimogrede, podobne rešitve pozna na primer Avstrija, kjer 13. in 14. plače ne obdavčujejo ali pa jo obdavčujejo z veliko nižjimi stopnjami. Računam na to, da bodo seveda tudi tisti, ki imajo danes poklice, ki so deficitarni na trgu, tudi zaradi tega videli neko motivacijo za delo v Sloveniji in za to, da bodo delali v teh podjetjih. Podobne rešitve imajo tudi drugje, ni pa to namenjeno, tako kot se tukaj stalno govori, ne vem, menedžerjem pa bogatašem pa ne vem komu in tako naprej. Davčna zakonodaja v to ne posega, stopnje so znane vnaprej, so progresivne, olajšava je dana za vse enako. Tukaj

Hvala. V bistvu to, da so olajšave dane za vse enako, učinkuje takole. V Hoferju so letos recimo napovedali, da bodo 2 tisoč zaposlenim izplačali božičnico v višini 240 evrov. To je kakšnih sedemkrat pod povprečno plačo, kjer je trenutna meja, in te delavke ne bodo imele od tega nič. Ko se pogovarjamo o menedžerju v tej isti firmi, ki ima 10 tisoč ki ima 10 tisoč evrov bruto plače in si bo izplačal 3 tisoč evrov božičnice, bo pa dobil 500 evrov bonitete. Ali je boniteta za oba enaka, za delavko in za njenega šefa? Jaz bi rekel, da nikakor ne. Sistem je bil do zdaj nastavljen tako, da naj bi bil za vse enak in da naj bi podjetja stimuliral, da svojim zaposlenim izplačajo do povprečne plače. Zdaj, ko to veže zakon na lastno plačo, pa stimulira predvsem tiste z najvišjimi plačami, da si skozi ta kanal izplačajo čim več in se s tem izognejo plačilu dohodnine. To je učinek tega zakona. Enakost je tukaj približno taka kot v tisti slavni

Ker ne želi, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 15. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Luka Mesec. Izvolite, imate besedo. **LUKA MESEC (PS Levica):** Hvala. Ta člen pa govori o seniorskih olajšavah, kjer Vlada zopet govori, da bo šlo za višje dohodnine, ampak v resnici gre za tole. Trenutna višina neobdavčene pokojnine znaša tisoč 173 evrov, zakon pa dviguje ta znesek na tisoč 500 evrov. To pomeni, da velika večina upokojencev, ki prejemajo pokojnine, nižje od tisoč 173 evrov,

še ena od določb tega zakona, ki gre v prid in na roko tistim, ki imajo že zdaj relativno več od ostalih, zato tudi za ta člen predlagamo, da se črta. Ta člen sicer ne bo imel toliko uničujočih posledic kot prejšnji, ki dejansko nagrajuje ljudi, ki so si v povprečju lani izplačali posamično za 150 tisoč evrov nagrad, pri upokojencih razlike niso tako velike, ampak vseeno. Ljudem, ki so že tako bili materialno na boljšem celo življenje in so tudi zdaj v pokoju, namenjate dodatna sredstva, ostali se seveda lahko tukaj obrišejo pod nosom. V Levici smo proti takim davčnim spremembam, kot sem že prej povedal. Mi bi si želeli sprememb, ki bi bolj obdavčile tiste, ki so si v zadnjih 30 letih nabrali največ premoženja, tiste, ki si izplačujejo nagrade, kakršne smo prej slišali, po 150 tisoč evrov in tako naprej na leto. Z zakoni, kot je tale pred nami, teh stvari ne popravljate, ampak jih poslabšujete. Problem je tudi v tem, da so to v resnici zastarele metode, ki so bile povsod po svetu že preizkušene. Trenutno se bolj ali manj ne samo politika, ampak tudi večji del ekonomske stroke po svetu ukvarja s tem, kako neenakost v svetu zmanjševati. Neenakost je povzročila ogromno enega nezadovoljstva, družbena neravnovesja, 1 % najbogatejših po državah ima tudi neprimerno večjo politično moč in ukrivlja zakone in regulacije in družbe po svojih svojih željah. Izziv, ki ga imamo v naslednjih desetletjih, je, kako družbe narediti bolj enake in bolj enakopravne. Tudi jaz bom dal vse od sebe, ne samo da bo tale člen zares črtan, ampak da bo zakon jutri padel, ker je to eden od najbolj škodljivih zakonov, ki jih je ta vlada sprejela in ki jih imamo do volitev pred sabo na mizi.

»Rezidentu po dopolnjenem 70. letu starosti in rezidentu, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč vodi v evidenci, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini tisoč 500 evrov letno.«

upokojence, če smem. Na drugi strani pa se ukinja dohodninska olajšava za prostovoljne gasilce in druge, ki delajo v v nalogah zaščite in reševanja in pomoči nepretrgoma 10 let. To ni kar tako. Tisoč 500 evrov je ta dohodninska olajšava in tu je zdaj, izgleda, za predlagatelje amandmaja problem.

napisan v smeri, da rahlja davčni primež, ampak, gospe in gospodje, nismo edini. V OECD je kar 29 držav od 37, opazovanih v času koronakrize, to je sedaj, zrahljalo davčni primež. Za božjo voljo, saj gre za naše ljudi. Zdaj vsi govorijo o izpadu iz proračuna to bo ostalo pri naših ljudeh, država bo pa dolžna, da se bo njeno delovanje, njeno funkcioniranje stroškovno, če smem tako reči, optimiralo. Pa ne se bati. Zaključujem s številkami na včerajšnji dan. Dobro nam gre. Sloveniji gre dobro! Na včerajšnji dan smo mi prihodke iz dohodnine prekoračili za 108 milijonov na letni ravni. Za 108 milijonov smo prekoračili! Recimo davek od dohodkov pravnih oseb, na včerajšnji dan smo prekoračili za več kot 140 milijonov, če primerjamo letno raven, načrt. Pa še drugi nedavčni prihodki in tako naprej. Na včerajšnji dan smo jih prekoračili s prilivi, za 200 milijonov večjimi od načrtovanih. Tako da, hvala bogu, gre nam dobro in dajmo nekaj zdaj tudi tej draginji energentov za ogrevanje, da bodo naši ljudje nekaj od tega imeli. Saj ne gre za velike zneske. A smo toliko socialno čuteči, da ljudem privoščimo, da bodo od 1. januarja 2022 v denarnicah začutili majčkeno več?

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Točno na to sem želela opozoriti, moj predhodnik gospod Horvat me je že prehitel oziroma je tudi natančno prebral ta 15. člen, za katerega želi Levica, da se črta. Torej ne bi črtali zgolj seniorske olajšave, kot so oni opozorili, če bi črtali 15. člen, bi črtali tudi olajšavo, ki smo jo predvideli za gasilce oziroma vse, ki več kot 10 let nepretrgoma prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite. Pri prejšnjem branju je bil to koalicijski amandma, ki je bil tudi sprejet.

Slovenije, torej prošnjo za podporo predlaganim spremembam Zakona o dohodnini. Samo stavek ali dva še širše za vse tiste, ki mogoče še imajo dileme, kaj storiti s tem zakonom. Predlagam vsem, da si preberejo en članek, ki je bil objavljen v Financah 13. decembra, torej zdaj 13. 12.,

Torej, kako davčna razbremenitev pospeši porabo. Opozarjajo med drugim tudi na to, da OECD Slovenijo že več let opozarja, da imamo preveliko davčno razbremenitev. Tudi Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da bodo predlagane spremembe tega zakona vsako leto rast BDP povečale za 0,5 do 0,75 odstotne točke. Prav tako pa dodajajo, s čimer se strinjam tudi sama, da dvig splošne olajšave pomembno vpliva tudi na dojemanje tega, ali se splača delati ali raje prejemati socialno pomoč. Potem tudi vse ostalo, veliko vprašanj je, vse to, kar je bilo izpostavljeno v dosedanjih razpravah. In kar je še pomembno, na kar sem tudi sama in na kar smo v naši poslanski skupini opozorili, ta postopni dvig splošne olajšave je res postopen. In tudi sami pišejo tukaj, da če bi res V redu, hvala. Torej samo predlagam, da se ta članek prebere, ker so vsi odgovori na vse dileme tudi izpostavljeni. Črtanja 15. člena

Hvala. Mislim, da je obratno. Vse, kar ste zdajle povedali, smo v razpravi, ki traja že več kot uro in pol, večkrat ovrgli kot napačno. Ne bo šel denar v višjo potrošnjo, ampak bo šel v večje varčevanje, ne bo se denar prelil v žepe navadnih državljanov, ampak pretežno v žepe najbolje plačanih. Ne bo to spodbudilo produktivnosti, ampak obratno, obratno, zavrlo produktivnost, ker bo zmanjkovalo denarja za javne investicije in tako naprej. Kaj pravi ta članek v Financah, poznam, poznam pa tudi prakso po svetu in povsod smo gledali iste vzorce zadnjih 30 let. Povsod, kjer se je zmanjševal obseg države in kolektivne potrošnje, je prišlo do zastanka javnih investicij. In na ta način ne bomo prišli do stanovanj, do železnic, do višjih

se neto pokojnina ne bo dvignila niti za evro. Pri bruto pokojnini tisoč 200 se bo neto dvignil za 3 evre, pri bruto pokojnini tisoč 600 se bo neto dvignil za 53 evrov, pri bruto pokojnini 2 tisoč evrov se bo neto dvignil za 103 evre, pri bruto pokojnini 3 tisoč evrov pa se bo neto dvignil za 151 evrov. Se pravi, za tiste, ki imajo do tisoč evrov bruto pokojnine, bo učinek nič, za tiste, ki imajo bruto pokojnino 3 tisoč evrov, pa učinek 151. In tak je cel zakon. Cel zakon lahko preberete in povsod boste videli ta vzorec. Če kdo verjame v pravljice o trickle-down efektu, kot se temu reče v angleščini, daš bogatim in potem se to bogastvo magično prelije navzdol po lestvici poglejte po svetu pa boste videli, da nikjer ni prišlo do ničesar drugega kot do bogatitve najbogatejših in siromašenja najrevnejših. Razlog je pa preprost.

pokojnin in tudi sem zagovornik pokojnin, seniorske olajšave pomenijo – vemo, da so pokojnine že tako ali tako sistem, to je dekadni sistem, plačuješ glede na svoje prispevke in tudi dobiš pokojnino glede na plačane prispevke. Pokojninski sistem je že v osnovi solidarnostni sistem, tako da mislim, kar se tega tiče, da nimam nobenih problemov ali pa zadržkov, da bi seniorsko olajšavo vrnili, kot je enkrat že bila. To je predvsem zato, da se pokaže

na osnovi vplačanih prispevkov. Moramo se zavedati, da je naša družba solidarna družba, in je zelo solidarna družba, in moramo tudi pokazati, da se delo izplača. V osnovi moramo vsaj v tem smislu pokazati dobro voljo, da vemo, da tisti, ki je več plačal, pač nekaj več dobi. Vem pa tudi, da smo včasih govorili o razmerju,

Hvala za besedo, podpredsednik. Ponoven pozdrav vsem, ki še vztrajate v tej dvorani! Tudi ta člen, za katerega se predlaga črtanje, spada v sklop, kjer zmanjšujemo prihodke proračuna. Prihodki proračuna so za leto 2021 predvideni v višini – zdaj smo že na koncu leta, mislim, da ne bomo veliko zgrešili, bo minister povedal – 10 milijard 700,

krepko prek 50 milijard, torej več, kot lahko dodane vrednosti na leto ustvarimo. Skupaj zadolženi, ne govorim o državnem proračunu in tako naprej, ampak skupaj zadolženi toliko. Ne moremo v tej smeri nadaljevati.

te olajšave niso odpustki, ker je tako malo pri teh, niso pravi odpustki, ampak z ničimer pa ne zadene tistih 89 % upokojencev, ampak samo tiste ta zgornje. Tako da bi rekel, da proti temu členu česa posebej nimam reči, zato ker ne pomeni v teh cifrah, kot sem jih jaz omenil, nič kaj veliko. Ampak cifre mene strašijo, dejansko strašijo. Ne moremo poglabljati kar naprej te luknje, ker nam bo zmanjkalo denarja za financiranje razvojnih projektov, tudi zelenih, onih, tretjih. Zmanjkalo nam bo financ, če bomo na ta način šli naprej. Hvala lepa.

V razpravi – saj se nisem mislil prijaviti, ampak poslušam tukaj notri in vidim, da nekatere poslanske skupine oziroma kolegi kolegi govorijo in zavajajo. Prvič. Ko je bilo treba dvigniti za 50 evrov, so govorili o bruto, koliko se bo dvignilo, niso govorili o netu, danes pa tukaj poslušamo o netu, koliko se bo dvignila pokojnina. Dajmo se enkrat odločiti pa govorimo vedno eno in isto, ali bomo govorili ves čas bruto, koliko se bo dvignilo, ali pa ves čas neto. Tudi meni ni vseeno, ko govorijo, da imamo poslanci tako velike plače, neto pa nihče ne zna izračunati, koliko imamo, pa je bistveno manjše kot pa tisto, kar novinarji objavljajo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Jožef Horvat. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa. Kot sem že povedal, bomo v Novi Sloveniji glasovali proti črtanju 15. člena. Ta razprava, ki se mi zdi zelo korektna, je pokazala dva modela, dva koncepta. Eden manj države, se pravi davčno razbremenitev, drugi več države in davčno obremenitev, še večjo. Po neki logiki, kot sem zdaj slišal, bi bilo potrebno davčni primež še bolj zategniti, da bomo potem pač imeli baje večjo produktivnost in tako naprej. Ampak prej sem povedal in ponavljam, mi smo na včerajšnji dan zbrali za 108 milijonov dohodnine več, kot je letni plan, včeraj je bil 13. Dinamični model ocene davčnega izpada zaradi povečanja splošne olajšave je za naslednje leto ocenjen na 102 milijona. Se pravi, smo že na nek način ta del pokrili. Je pa nekaj, kolegice in kolegi, kar je pa kolega Jurij dobro povedal: tisti, ki delajo, morajo od svojega dela imeti več. Ker nekateri se ne strinjajo s politiko enakih želodcev v Sloveniji in gredo ven. Takšnih je bilo leta 2019 15 od tega jih je bilo 2 tisoč 600 z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, 5 tisoč 800 pa jih je bilo v starosti med 20 in 40 let. Najboljši kader odhaja pri takšni davčni ureditvi, kot jo imamo. Hvala lepa.

Horvatu, predvsem pa ljudem, ki gledajo to sejo in nas poslušajo, razložil, da nihče v tej dvorani, posebej ne jaz ali pa naša poslanska skupina, ne govori o tem, da bi dodatno obremenjevali povprečnega zaposlenega v tej državi ali pa kaj podobnega, tudi dvakratnika ali pa trikratnika povprečne plače ne bi bolj obremenjevali. Bi pa bolj obremenili predvsem prihodke iz kapitala in premoženje, ki je pri nas praktično neobdavčeno. Mi smo na repu Evrope po tem, koliko imamo obdavčeno premoženje. In od tam bi dobili več davka. Drugo. Ko se pogovarjamo o tem, zakaj moramo več zbrati v državno blagajno, je treba vprašati, kje vse imamo potrebe. Saj ves čas naštevamo: stanovanja država obljublja že 10 let, pa jih ne zgradi, ker ni denarja; znanosti država obljublja, že odkar pomnim, pa se nič ne popravlja, ker ni denarja. Zdaj je v zadnjem zakonu določeno, da se bodo sredstva za razvoj in raziskovanje, kjer smo tudi na repu Evrope, mimogrede – in zato nam ljudje odhajajo, ker mladi izobraženci pri nas ne dobijo zaposlitve – povečevala v

kar je Vojko Starović opozoril – ta luknja, ki jo zdajle vrtate, se naslednje leto še ne bo poznala, ker naslednje leto se bo država še zadolžila in se bo še lahko zadolžila in imela velik primanjkljaj, ker fiskalna pravila ne bodo aktivirana. Ko bo enkrat aktivirano fiskalno pravilo, bo pa stvar druga. Potem se bo pa treba pogovarjati, kje ta denar, o katerem vi zdaj pravite, da ga dajete ljudem, katerim ljudem ta denar vzeti.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade državnemu sekretarju mag. Cvetu Uršiču. Izvolite,

zakonom urejamo, popravljamo krivico, ki je bila narejena nekaterim invalidom, ki niso mogli dobiti pravice do invalidnine. Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih, ki je bil sprejet že davnega leta 1984, je urejal pravico invalidnine za tiste osebe, pri katerih je invalidnost nastala v otroštvu oziroma do dopolnjenega 18. leta, zmerna, težka oziroma najtežja motnja v duševnem razvoju ali najtežja gibalna oviranost. V večini primerov je bila priznana ta invalidnost takoj po dopolnjenem 18. letu, v nekaj manjšem številu, v res redkih primerih pa šele po končanem šolanju. Tukaj je bilo različno tolmačenje posameznih centrov za socialno delo in zaradi tega je v nekaterih primerih prišlo do tega, da tisti, ki bi bili upravičeni do invalidnine, so bili, lahko prejeli šele po končanem šolanju, večina pa takoj po dopolnjenem 18. letu. S tem zakonom popravljamo to krivico. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo Mojci Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 37. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po rednem postopku predložila Vlada. Pri delu odbora so sodelovali: državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Državnega sveta. Predstavnica Vlade je na kratko predstavila predlog zakona, ki bo vzpostavil pravno podlago za izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim upravičencem, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika. Med drugim je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedala, da so dodatna pojasnila Vlade na njihove pripombe ustrezna. Glede vloženih predlogov za amandmaje odbora s strani koalicije k 3. členu je poudarila, da bo potreben njegov popravek, ki ga lahko Zakonodajno-pravna služba uredi v redakciji. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, katere člani so brez razprave soglasno sprejeli sklep, da Komisija predlog zakona podpira. V kratki razpravi je predstavnik Poslanske skupine Levica spomnil, da gre za zakonsko rešitev, ki jo je ministrstvo spisalo na pobudo njihove stranke. Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti je na seji, ki je bila sklicana na zahtevo Levice, sprejela sklep, s katerim je pozvala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da odpravi obstoječe krivice in pripravi zakon, ki bo odpravil neenakosti. Predstavnica Slovenske demokratske stranke je poudarila, da so na neupravičeno obravnavo invalidov s statusom študentov in dijakov opozarjali tako Varuh človekovih pravic kot člani Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Zaradi napačnih informacij s strani centrov za socialno delo so bili invalidi s statusom študenta prisiljeni izbirati med dvema pravicama, pravico do izobraževanja ali pravico do invalidnine, kar je nesprejemljivo. Poudarila je, da bi morali v primeru ranljivih skupin postopati še bolj pozorno in skrbno, tako na strani institucij kot izvršilne oblasti, da do takih nedopustnih krivic ne bi več prihajalo. Odbor je sprejel svoje amandmaje k 3. in 5. členu predloga zakona. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Pripravljen je dopolnjen predlog zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Hvala. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Ko so nekomu kratene pravice zaradi neenotnega tolmačenja zakonov ali drugih predpisov in posledično prihaja do neenotne prakse pristojnih organov, ki o neki pravici odločajo, govorimo o krivici. Ni prvič, da se je določeni skupini oseb primerila tovrstna nedopustna situacija, in ni prvič, da smo v tem parlamentu napake odpravljali s sprejetjem zakonov, ki so oškodovanim osebam povrnili pravico. Samo v tem mandatu sprejemamo, če se ne motim, že tretji zakon, ki bo omogočil izplačilo prikrajšanih pravic za nazaj. V prvih dveh je šlo za pravico do dodatka za nego otroka in dodatka za pomoč in postrežbo, vezano v prvi vrsti na slepe in slabovidne otroke. Žal tudi tokrat govorimo o invalidnih otrocih. Tokrat je prikrajšanost mnogih nastala v zvezi z nadomestilom za invalidnosti zaradi njihove vključenosti v izobraževanje med 18. in 26. letom starosti. Praksa centrov za socialno delo v zvezi s priznavanjem statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je veljal vse od leta 1984 do leta 2018, je bila zelo različna. Nekateri centri so pravico priznali, drugi so pravico priznavali od polnoletnosti naprej, tretji v odvisnosti od zaključka šolanja oziroma so pravico priznavali le tistim, ki so se šolali po posebnem programu, izločili pa so otroke, ki so bili vključeni v redni program. Tako kot je dejal Varuh človekovih pravic, je takšno postopanje ne samo nepravilno, temveč tudi nesprejemljivo. Neenaka obravnava otrok z enakim oziroma podobnim dejanskim stanjem je bila nedopustna in s tem se v Poslanski skupini Desus strinjamo. Zato bomo predlog zakona, ki je danes pred nami in katerega namen je popraviti krivico približno 30 osebam na način, da se jim status prizna za nazaj in se jim dejansko pripadajoče nadomestilo tudi izplača, podprli. Ne morem pa mimo tega, da ne bi izrazili obžalovanja in kritike nad tem, da so tovrstne zgodbe o takih ali drugačnih napakah izvršilne veje oblasti, o spornem ali celo različnem interpretiranju zakonodaje tistih, ki jo izvajajo, nesprejemljiva praksa delovanja. To se ne bi smelo dogajati. Res pa je, da bi morala biti tudi zakonodaja sama spisana na preprostejši način, bolj razumljivo in tudi bolj jasno obrazloženo. Hvala, da ste me poslušali. Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državni sekretar, kolegice in kolegi, lep dober večer! Povod za predlog zakona, ki ga danes sprejemamo, so bila na eni strani opozorila Varuha človekovih pravic, ki je resorno ministrstvo seznanil z ugotovitvijo, da je bila v preteklosti praksa centrov za socialno delo v zvezi s priznavanjem statusa invalida različna. Večina centrov je status invalida priznavala od polnoletnosti naprej, manjšina pa v odvisnosti od zaključka šolanja. Posledica tega je bilo različno priznavanje pravic iz tega naslova. Tako se v praksi delovanja centrov za socialno delo ni zgodilo prvič, podobne primere je Državni zbor v tem mandatu že obravnaval v okviru sprejemanja Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka in Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo. Na drugi strani pa današnji zakon sprejemamo tudi zaradi aktivnosti Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je na eni izmed svojih sej sprejela sklep za pripravo zakonske podlage, ki bi to diskriminatornost odpravila. Cilj zakona, ki ga imamo danes pred sabo, je tako zagotoviti izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim upravičencem, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom starosti po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku šolanja. S tem se popravljajo krivice oziroma izenačujejo pogoji za pridobitev nadomestila za invalidnost. Zaradi napačnih informacij s strani centrov za socialno delo so bili namreč invalidi s statusom študenta prisiljeni izbirati med dvema pravicama, pravico do izobraževanja ali pravico do invalidnine. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev ne vidimo razlogov, da predloga zakona ne bi podprli. Pričakujemo pa, da do teh napačnih interpretacij s strani centra za socialno delo ne bo več prihajalo, ker se s tem bistveno krni pravna in tudi socialna varnost ranljivih članov naše družbe in to ni prav. Prav tako bi v takih primerih enotno prakso moralo zagotavljati Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj je ena izmed nalog tega ministrstva tudi ta, da kot pripravljavec zakonodaje s tega področja podaja razlago posameznih zakonskih določb, ki jim centri za socialno delo sledijo do morebitne nasprotne odločitve sodišča. Če bi do tega prišlo, nam danes predmetnega zakona ne bi bilo treba sprejemati. Ne glede na to bomo v naši poslanski skupini seveda predlog zakona podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Lep dober večer! Invalidi so le ena izmed ranljivih skupin, na katere se pogosto pozablja, a se jim dostikrat godi krivica. Za samostojno življenje rabijo bistveno več kot samo minimalno finančno varnost, saj imajo zaradi omejitev, ki jih povzroča invalidnost, večje stroške. Dosedanja praksa centrov za socialno delo je zelo različna. Skrbi nas, da je hkrati tudi neenotna, kar se tiče priznavanja statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. To se nam zdi nesprejemljivo in brez nekega pravega okvira. Pod drobnogled smo vzeli socialne delavce in opazili, da so tekom let izvajali škodljivo prakso posameznikom, ki so izpolnjevali pogoje za izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost, slednjega niso priznali po 18. letu starosti, če so se šolali. Naklonjeni smo temu, da se s predlogom zakona vzpostavi pravni okvir za izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim upravičencem, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom niso imeli priznane te pravice. Invalidi so bili v slovenski zgodovini velikokrat prikrajšani in odrinjeni na rob družbe. Nujno je, da se jim povzročene krivice odpravijo še sedaj, v tej vladi, kljub temu da gre za peščico upravičencev. 2. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je Slovenija pravna in socialna država, zato je med drugimi upoštevano tudi načelo socialne države. V gradivu smo prebrali, da je predlog zakona specifičen za našo državo, zato ni mogoče navesti prikaza ureditve v drugih pravnih sistemih. Mar to pomeni, da se v drugih evropskih državah ne srečujejo s tem problemom oziroma ga imajo rešenega drugače? Kljub temu da upravičencem obresti ne pripadajo, ker jim bo Slovenija izplačala najvišji znesek nadomestila za invalidnost v času veljavnosti zakona, v Slovenski nacionalni stranki menimo, da bi lahko dobili malce višji znesek višine nadomestila za invalidnost. Slednji bi lahko bil v enaki višini, kot je višina denarne socialne pomoči, ki za prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo znaša 402,18 evra. Pri tem ne gre za hudo finančno razliko, gre za manj kot 20 evrov razlike, saj predlagatelj predlaga znesek v višini 382,32 evra brez zamudnih obresti. Vedeti moramo, da gre za le okoli 30 upravičencev. Mednje spadajo tisti, ki jim je bila pravica do nadomestila za invalidnost v času šolanja zavrnjena, in tudi tisti, ki so pravico pridobili šele kasneje, po zaključku rednega šolanja. V postopku za priznanje pravice odloča na zahtevo upravičencev center za socialno delo, ki je krajevno pristojen, ne glede na stalno prebivališče upravičenca. V Slovenski nacionalni stranki se nam zdi pomembno, da so upravičenci o tem ustrezno obveščeni, da ne bi na koncu kdo izvisel. Smatramo, da je določeni rok pol leta dovolj dolg, da lahko upravičenec brez bojazni pravočasno vloži svojo vlogo. Hkrati morajo vzeti v obzir, da po tem roku pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost žal ne bo mogoče uveljavljati. Smotrno je tudi, da se izplačilo po tem zakonu ne šteje v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Iz proračuna Republike Slovenije bo zagotovljenih okoli 1,1 milijona evrov. Invalidi so ljudje, tako kot mi, zato moramo za njih ustrezno poskrbeti, da se ne bodo počutili finančno prikrajšane. Kajti splet nesrečnih okoliščin jim je v življenju že zadal telesne, duševne rane. Zakon vodi korak k dobrobiti slovenskih invalidov in v Slovenski nacionalni stranki smo zagotovo na njihovi strani. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila mag. Elena Zavadlav Ušaj. Hvala, podpredsednik. Prav lepo pozdravljeni, predstavnik ministrstva! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred seboj imamo Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, s čimer popravljamo krivico, ki se je zgodila invalidom s statusom študenta oziroma dijaka. Centri za socialno delo so namreč, tako kot že v primeru slepih in slabovidnih, napačno tolmačili oziroma dajali napačne informacije, s čimer je bila invalidom s statusom študenta odvzeta pravica do invalidnine, ki jim sicer po zakonu pripada. Velika večina centrov za socialno delo je status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb priznavala od polnoletnosti dalje, manjše število pa je status invalida po zakonu priznavalo v odvisnosti od zaključka šolanja. Pri tem nekateri izmed centrov za socialno delo vlagateljem kratkoročno niso priznavali statusa invalida po 18. letu, če so se šolali. Nekateri centri za socialno delo pa so status invalida po zakonu priznavali le tistim, ki so se šolali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ne pa tistim, ki so bili vključeni v redni program šolanja in so se usposabljali za samostojno življenje in delo. Pri tem so se sklicevali na določbe zakona, da se status invalida priznava osebam, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo, oseba, ki se redno šola, pa se s tem vendarle usposablja za samostojno življenje, so ocenili. Varuh kot nesprejemljivo in brez pravne podlage šteje prakso centrov za socialno delo, ki kategorično nisi priznavali statusa invalida po 18. letu, če so se šolali. Nedopustno je namreč, da invalidi s statusom študenta oziroma dijaka več let niso prejemali nadomestila za invalidnost samo zato, ker so bili vključeni v proces izobraževanja oziroma so imeli status dijaka oziroma študenta. Danes to krivico s Predlogom zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost popravljamo tudi za nazaj, kar pomeni, da se bo s predlogom zakona vzpostavila pravna podlaga za izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim upravičencem, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom po zakonu niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost podprli. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Jože Lenart. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Februarja letos smo na zahtevo poslanskih skupin demokratične opozicije na nujni seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti obravnavali problematiko invalidov, ki več let niso prejemali nadomestila za invalidnost, čeprav so bili do te pravice zakonsko upravičeni. Nadomestila niso prejemali zaradi vključenosti v izobraževalni proces, kljub temu da zakonodaja tega ni določala. Številni centri za socialno delo so namreč leta in leta napačno tolmačili zakonodajo, češ da posameznik do nadomestila za invalidnost ni upravičen, če je polnoletni upravičenec dijak ali študent. Vendar pa bi to nadomestilo moralo invalidom pripadati ne glede na to, ali so vključeni v izobraževanje ali ne. Na seji Komisije za peticije je bil sprejet sklep poslanskih skupin Levica, LMŠ, SD in SAB, s katerim smo pozvali ministrstvo za delo, da pripravi zakonsko podlago za pridobitev pravice do nadomestila za invalidnost za tiste osebe, ki po pretekli zakonodaji niso pridobile pravice do tega nadomestila, so pa ob polnoletnosti oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti v primeru rednega šolanja izpolnjevale pogoje za pridobitev tega nadomestila. Invalidi so ena izmed najbolj ranljivih skupin in po našem mnenju je krivica, ki se jim je zgodila, neopravičljiva. Zato pozdravljamo zakon, ki je danes pred nami in s katerim bomo popravili storjene krivice. Od ministrstva in pristojnih centrov za socialno delo pa pričakujemo, da bodo po sprejetju zakona poskrbeli, da bodo vsi upravičenci seznanjeni, da jim izplačilo dodatka pripada. Ne sme se namreč zgoditi, da kdo izmed upravičencev o pravici ne bi bil obveščen in bi zato zamudil rok za vložitev vloge za izplačilo. Tovrstne napake so se v preteklosti že dogajale, zato to opozorilo še toliko bolj velja. V LMŠ se od začetka svojega delovanja v politiki zavzemamo za odpravo krivic in zaščito naravnejših skupin. V času delovanja naše vlade smo dokazali, da to zmoremo in znamo. V kratkem obdobju smo sprejeli številne ukrepe, s katerimi smo pomagali številnim skupinam prebivalcev. Med drugim smo v času naše vlade pripravili tudi zakon, s katerim smo odpravili krivice, ki so bile v preteklosti storjene staršem predvsem slepih in slabovidnih otrok v zvezi s prejemanjem dodatka za nego otroka. Zato tudi danes podpiramo predlog zakona za popravo preteklih krivic. Hvala.

Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi! Socialni demokrati bomo predlog zakona, ki bo omogočil izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim invalidom, ki jim v času rednega šolanja med 18. in 26. letom starosti ni bila priznana pravica do nadomestila za invalidnost, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja, podprli. Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je veljal od leta 1984 pa vse do konca leta 2018, je med drugimi oblikami varstva invalidov omogočal tudi pravico do nadomestila za invalidnost, ki so jo pridobili invalidi ob dopolnjeni starosti 18 let. Pri izvajanju te pravice pa se je med centri za socialno delo vzpostavila različna praksa. Velika večina centrov za socialno delo je namreč status invalida, s tem pa tudi pravico do nadomestila za invalidnost, priznala od polnoletnosti naprej, manjše število centrov pa je status invalida priznalo glede na zaključek šolanja. Pri tem nekateri izmed centrov upravičencem kategorično niso priznavali statusa invalida po 18. letu, če so se šolali. Nekateri drugi centri pa so status invalida priznavali le tistim, ki so se šolali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ne pa tistim, ki so bili vključeni v redni program šolanja in so se usposabljali za samostojno življenje in delo. Pravica do nadomestila za invalidnost naj bi po njihovi interpretaciji namreč pripadala samo tistim invalidom, ki se ne morejo usposobiti za samostojno delo in življenje. Na nesprejemljivo različno prakso centrov za socialno delo pri odločanju o priznavanju statusa invalida je opozoril tudi Varuh človekovih pravic. Po njegovem mnenju bi se moral status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb priznati vsem osebam po 18. letu starosti, ki so imele status učenca ali dijaka in so obiskovale poseben program vzgoje in izobraževanja, nedvomno tudi priznati. Dopustil pa je možnost, da se status invalida ne prizna tistim osebam, ki so se bile sposobne vključiti v redno izobraževanje in so se usposobile za samostojno delo in življenje. Predlagani zakon podpiramo, saj bo odpravil krivično prakso centrov za socialno delo, ki so različno odločali o statusih invalida in s tem tudi o pravici do nadomestila za invalidnost. Ta socialno ranljiva skupina oseb namreč za samostojno življenje potrebuje našo posebno skrb in varstvo, predvsem pri zagotovitvi materialne in dohodkovne varnosti. Potrebe invalidov se namreč razlikujejo od povprečnega človeka, s tem pa so povezani tudi višji materialni stroški, številne tehnične prilagoditve ali pripomočki, ki omogočajo invalidom avtonomnost in vključevanje v družbo. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Primož Siter. Izvolite. Dober večer! Hvala za besedo. Pred nami je zakon, ki ga je ministrstvo napisalo na pobudo Poslanske skupine Levica. V Levici smo opozorili na krivično obravnavo invalidov, ki so jim CSD-ji odrekli pravico do nadomestila za invalidnost, čeprav so bili do te pravice dejansko upravičeni. S predstavniki ministrstva smo tako na februarski seji komisije za človekove pravice uskladili sklep, ki je klical k pripravi zakonske podlage za pridobitev pravice do nadomestila za tiste osebe, ki niso pridobile pravice do tega nadomestila, pa so ob polnoletnosti oziroma ob dopolnjenem 26. letu starosti, če so se redno šolale, izpolnjevale pogoje za pridobitev nadomestila za invalidnost. Naj razložim na videz kompleksno zagato. Nekateri invalidi v Sloveniji namreč več let niso prejemali nadomestila za invalidnost, čeprav so bili do te pravice zakonsko upravičeni. Gre za polnoletne invalide, ki jim je bila pravica odrečena na podlagi napačnega branja zakonodaje oziroma zgolj zaradi dejstva, da so bili vključeni v izobraževanje. Samo zato, ker so imeli status dijaka ali študenta, niso prejeli nadomestila za invalidnost, čeprav zakonodaja takega izključitvenega pogoja nikoli ni določala. Nekateri starši ali zakoniti zastopniki invalidov so prejeli negativne odločbe, na katere so se nekateri kasneje pritožili, mnogi pa pravice do nadomestila sploh niso uveljavljali, saj so jim uslužbenci centrov za socialno delo najprej dejali, da do te pravice zaradi vključenosti v izobraževalni proces sploh niso upravičeni. Nobena od teh določb seveda ne drži oziroma za to ni dejanske zakonske zaslombe, so pa upravičenci, torej invalidi, ostali brez nečesa, kar jim pripada. In kaj zdaj? Oškodovani so torej vsi, ki jim je bila s strani uslužbencev centrov za socialno delo posredovana informacija, da do nadomestila zaradi statusa v izobraževalnem sistemu niso upravičeni. Vsi, ki na podlagi te informacije niso vložili vlog za uveljavljanje pravice, so bili oškodovani zaradi napačnega delovanja organa države. Vzrok za to, da ljudje vlog niso vlagali, torej ni v tem, da ne bi potrebovali pravic ali ker bi se jim odrekli, ampak ker so jim pooblaščene uradne osebe dajale, da do pravic niso upravičeni in da vlog torej ni smiselno vlagati. Nastalo nepravičnost je v luči tega, da gre za resnične potrebe ljudi in da je šlo pri uveljavljanju teh pravic objektivno za nenamerno napeljevanje na to, da naj se vloge ne vlagajo, nujno treba popraviti. Prav vsak invalid nad 18. letom bi, če bi vedel, da mu pravica pripada, vlogo oddal. Zato ni nobenega razloga, da te pravice ne priznamo vsem invalidom, ki je niso prejeli. Da vsem, ki so bili do te pravice upravičeni, le-ta tudi pripada, je prepričan tudi Varuh človekov pravic. Pravi: »Vsekakor jim pravice za nazaj pripadajo in jih morajo tudi dobiti.« Torej vsi. Pred nami je torej zakon, ki te zaplete na pobudo Levice rešuje. Vzpostavlja pravno podlago za izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost vsem upravičencem, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja. Na odborni obravnavi zakona smo šli v Poslanski skupini Levica s predlogom še korak naprej. Predlagali smo, da se ministrstvu naloži obveza, da v roku šestih mesecev potencialne upravičence po tem zakonu CSD-ji sami obvestijo o pravicah, ki jih po tem zakonu pripadajo, in jih seznanijo s postopkom uveljavitve pravice, ki jim po tem zakonu torej pripada. Predlagali smo, da se rok za vložitev vlog za izplačilo izplačilo povračila neplačanih nadomestil podaljša s šestih na 12 mesecev ter da se črta izjema, ki določa, da se izplačila po tem zakonu štejejo kot dohodek pri uveljavljanju pravice do izredne socialne pomoči. V času aktualne vlade so najšibkejši med nami prevečkrat pozabljeni. Navkljub piarovski krilatici, da Vlada dela in ne pozablja na nikogar, je praksa drugačna. Zato v Levici tudi vztrajno opozarjamo na izpuščene skupine, invalidi so prevečkrat med njimi. Kot rečeno, ker je Vlada v zakonodajni postopek vložila spremembe, na katere smo sploh najprej opozorili v Levici in ki bodo invalidom vrnile izgubljeni dodatek,

Podpredsednik, hvala za besedo. Kolegice in kolegi! Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je veljal od leta 1984 do 2018, je urejal položaj odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se niso mogle usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je bilo ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Zakon je med pravicami določal tudi nadomestilo za invalidnost. Pravico do nadomestila za invalidnost je lahko pridobila oseba z dopolnjenim 18. letom starosti oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta ugotovljena kasneje. Praksa centrov za socialno delo v zvezi s priznavanjem statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb je bila različna. Velika večina centrov je status invalida priznavala od dopolnjenega 18. leta dalje, manjše število pa je status invalida priznavalo šele po zaključku šolanja. Zaradi različne prakse je prišlo do neenake obravnave otrok z enakim oziroma s podobnim dejanskim stanom. Da bi zagotovili enake pravice, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, ki omogoča invalidom pravico do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost. Predlog rešitve je, da so upravičenci do nadomestila plače osebe, ki so vložile vlogo za nadomestilo za invalidnost v času, ko so se redno šolale v starosti med dopolnjenim 18. in 26. letom, vendar jim je bila izdana zavrnilna odločba z razlogom, da take osebe še ne morejo izpolnjevati pogojev za priznanje statusa invalida in posledično biti upravičene do nadomestila za invalidnost, saj pri njih še ni mogoče ugotoviti, da se z rednim šolanjem ne bodo usposobile za samostojno življenje in delo, in osebe, ki vloge za nadomestilo za invalidnost v času rednega šolanja v starosti od 18 do 26 let še niso vložile. S tem predlogom se tako omogoča enaka obravnava invalidom, ki so se šolali in zaradi neenotne prakse centrov za socialno delo pravice do nadomestila za invalidnost niso dobili. Invalidne osebe so pomemben del naše družbe in sodijo v njo. Imeti morajo možnost, da svoj vsakdan oblikujejo same. Vključevanje mora biti prisotno v celotni družbi. Invalidnost ne sme predstavljati tveganja za revščino za invalidne osebe in njihove najbližje ali za socialno izključenost. Za invalidne osebe je zelo pomembno, da lahko z delom vsaj delno pokrijejo svoje stroške, zato zagovarjamo njihovo vključevanje v delo in družbo ter neodvisno življenje. Potrebujemo več odprtosti pri zaposlovanju sodelavcev z invalidnostjo. Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, odpravlja krivice, ki so se zgodile pri neenaki obravnavi različnih centrov za socialno delo, zato ga bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati soglasno podprli. Hvala.

Hvala za besedo, še enkrat. Spoštovani! Na različne prakse centrov za socialno delo pri izvajanju socialnih pravic nas je večkrat v preteklosti opozoril tudi Varuh človekovih pravic. V današnjem primeru govorimo o dijakih in študentih invalidih, ki so bili zaradi vključitve v izobraževalni proces ob status invalida in ob nadomestilo za invalidnost. Praksa centrov za socialno delo je bila v zvezi s priznavanjem statusa invalida po nekdanjem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb različna. Večina centrov za socialno delo je status invalida po omenjenem zakonu priznavala od polnoletnosti dalje, nekaj centrov za socialno delo pa se je poslužilo drugačne prakse in interpretacije zakonskih določb. Status invalida so tako presojali glede na dejstvo, ali je oseba imela status dijaka ali študenta oziroma ali je oseba šolanje zaključila. Pogosto so že kar avtomatično zavračali status invalida po 18. letu, če so se udeleženci šolali. Kaže, da interpretacija relevantnih zakonskih določb ni poznala meja. Dogajalo se je namreč celo to, da so nekateri centri za socialno delo status invalida priznavali zgolj tistim, ki so se šolali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ne pa tudi tistim, ki so bili vključeni v redni program šolanja in so se usposabljali za samostojno življenje in delo. Takrat je bilo za te CSD-je aktualno sklicevanje na določbo zakona, v skladu s katero je bilo določeno, da se status invalida prizna osebam, ki se, citiram, »ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo«. Posledično je obveljalo dobesedno sklepanje, da se oseba, ki se redno šola, na tak način tudi avtomatično usposablja za samostojno življenje. Zavedati se moramo, da je bila s takšnim ravnanjem nekaterih organov mladim invalidom storjena velika škoda. Velika večina jih je bila celo za več let prikrajšana za nadomestilo za invalidnost. Po poročanju nekaterih medijev so starši mladih upravičencev za to napako organov izvedeli šele iz medijev. V začetku tega leta smo na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti sprejeli sklep, s katerim smo pozvali ministrstvo za delo k pripravi zakonske podlage za pridobitev pravice do nadomestila za tiste osebe, ki niso pridobile pravice do tega nadomestila, čeprav so ob polnoletnosti oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti v primeru šolanja izpolnjevale pogoje za pridobitev tega nadomestila. Danes to zavezo in obljubo izpolnjujemo vsi. Pripravljenost za iskanje rešitve tega problema traja že dlje časa. Z obravnavanim zakonom bomo končno omogočili izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim upravičencem, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja. Upravičencem bo tako za vsak mesec, ko so izpolnjevali pogoje za pridobitev nadomestila za invalidnost, izplačan znesek nadomestila za invalidnost v višini 382 evrov.

Hvala za besedo, predsedujoči. Državni sekretar, kolegice in kolegi! S predlogom zakona se odpravlja krivica, ki je nastala mladim invalidom zaradi različne interpretacije zakonskih določb, ko so bili invalidi s statusom študenta prisiljeni izbrati med dvema pravicama, pravico do izobraževanja ali pravico do nadomestila za invalidnost. Predlagatelj tako vzpostavlja pravno podlago za izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim upravičencem, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je bil v veljavi od začetka leta 1984 do konca leta 2018, zaradi različne interpretacije s strani centrov za socialno delo navedene pravice niso imeli priznane. Namreč, posamezni centri za socialno delo so status invalida priznavali tudi od polnoletnosti naprej, drugi pa so status invalida priznavali v odvisnosti od zaključka šolanja. Nekateri pa niso priznavali statusa invalida po 18. letu, če so se šolali. Zopet drugi so status invalida priznavali le tistim, ki so se šolali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ne pa tistim, ki so bili vključeni v redni program šolanja. Novela, ki je pred nami, tako kot upravičence priznava vse, status upravičenca priznava tistim, ki so vlogo

V skladu s predloženim zakonom bo vsem upravičencem za vsak mesec, ko so izpolnjevali pogoje v skladu s tem zakonom, pripadel znesek nadomestila za invalidnost v višini 382,32 382,32 evra brez zamudnih obresti. O pravici bo na zahtevo upravičenca odločal center za socialno delo. Za ureditev neenake uporabe zakona za invalide in posledic tega se je že dalj časa zavzemalo več različnih deležnikov, zato nas v Poslanski skupini SAB veseli, da je pred nami rešitev, ki bo različno pravno tolmačenje odpravila. Predlog zakona bomo podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakonu niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, 15. 12. 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 28. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Lahko noč. Hvala